poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru možemo nastavljamo s Plenarnom sjednicom Hrvatskog sabora, po dnevnim redu na redu je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br.280; Predlagatelj ovog Zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar poljoprivrede gospodin Tihomir Jakovina. Izvolite poštovani ministre. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti životinja vrši se daljnje usklađivanje zakonodavstva RH sa relevantnim zakonodavstvom EU. Zakonom Zakonom o zaštiti životinja uređuje se odgovornost, dužnosti, obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja i to na farmama, tijekom prijevoza, prilikom provođenja pokusa, klanja i usmrćivanja, državanja životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima, trgovinama, kućnim ljubimaca te zaštiti napuštenih i izgubljenih životinja. Nadalje uređuje se administrativno praćenje izvješćivanje s područja zaštite životinja te upravni inspekcijski nadzor. Najvažnija pitanja koja se uređuju ovim izmjenama i dopunama zakona su: implementacija Direktive 2010/63 EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe. Mijenja se terminologija u cilju preciznijeg definiranja pojedinih pojmova i zakonski okvir za postupak izdavanja odobrenja za provođenje pokusa na životinjama u odnosu na ranije odredbe. Za pravne i fizičke osobe koje uzgajaju, dobavljaju, koriste životinje za provođenje pokusa i obrazovne svrhe, za proizvodnju bioloških pripravaka te za rad na organima, tkivima i truplima u svrhu usmrćivanja životinja. Uvodi se tzv. trijedno načelo replacement zamjena, rifeiming poboljšanje, reduction smanjenje koje se potiče korištenje alternativnih metoda za čiju provedbu nije potrebno koristiti životinje u pokusima ako to nije moguće pokuse na životinjama treba provoditi tako da se što više smanji patnja životinja a ako i to nije moguće broj životinja treba svesti na najmanji potrebni broj kako bi se osigurali odgovarajući rezultati. Nadalje ovim zakonom propisuju se dodatne obveze etičkog povjerenstva koje proizlaze iz zakonodavstva EU. Etičko povjerenstvo je osnovano i trenutno važećim zakonom sa zadaćom davanja mišljenja u pitanjima etike i zaštite životinja u postupcima uporabe životinja u pokusima te u obrazovne svrhe. Predviđeno je da dodatne troškove rada Etičkog povjerenstva snosi podnositelj zahtjeva za odobrenje pokusa. Pokusi se mogu provoditi samo u okviru projekta. Prije početka provođenja pokusa projekti moraju biti ocijenjeni a zatim na temelju ocijene odnosno procijene dobivaju od nadležnog tijela odobrenje za provođenje pokusa. Nadalje ovim zakonom uređuje se pored zabrane o uzgoju životinja u svrhu proizvodnje krzna koji je već ranije postojalo u zakonu propisuje se i zabrana trgovine krznom i proizvodima od krzna tuljana, krznom i proizvodima od krzna pasa i mačaka, te krznom i proizvodima od od određenih divljih životinja i životinjskih vrsta ulovljenih u nedopuštenim stupicama sve u skladu s uredbama EU. pojašnjava se pojam domaće životinja kako bi se istakla razlika između domaćih životinja na području RH i na drugim područjima a sve u svrhu jasnijeg tumačenja zakonske odredbe kojim se zabranjuje držanje divljih životinja u cirkusima i njihovo nastupanje. Nadalje predlaže se osnivanje dva odbora u sklopu postojećeg povjerenstva za zaštitu životinja i to Odbora za kućne ljubimce i Odbora za farmske životinje s obzirom na velike razlike u specifičnostima samog samog rada pojedinih odbora. Nadalje jasno se određuje nadležnosti nad provođenjima općih akata tijela jedinica lokalne samouprave vezano za uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, kontrolu njihovog razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa te način postupanja sa napuštenim, izgubljenim životinjama i to prvenstveno komunalnih redara uz naglasak na postupanje veterinarskih inspektora što je propisano Zakonom o zaštiti životinja i drugim aktima iz područja veterine. Također vrši se izmjena i dopuna kaznenih odredbi a vezano za postupanje protivno predloženim izmjenama i dopunama zakona. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna novčana sredstva u državnom proračunu RH. Zahvaljujem. Hvala lijepa poštovani ministre. Da li predstavnici radnih tijela odbora žele iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Pitanje koliko uopće marimo o životinjama, koliko uopće znamo što pište u Zakonu o zaštiti životinja? Koliko nam je uopće stalo štititi životinje? Najzornije mi je ukazala reakcija velikog djela medija koji su se čudili što sam ministru postavio pitanje o tomu pridržavaju li se uzgajivači stoke odredbe o mogućnosti kretanja? To je bilo na granici humora i šale. Što se uopće tiče jednog zagrebačkog laburiste o tome pridržavaju li se uzgajivači stoke odredbe o mogućnosti kretanja? Tiče nas se jer mi postavljamo ona pisana pitanja ministrima koja dobivamo od građana jer ministri ne komuniciraju izgleda s građanima, nemaju vremena, ponekad nemaju ni živaca. A uostalom naporni su im ti građani, naročito seljaci koji su zamislite umislili živjeti od svojega rada i od vlastite proizvodnje, to je stvarno svašta. Neka se prihvate konačno unosnijega posla neka uvoze. Tiče nas se pitanje o mogućnosti kretanja životinja jer to ne biste vjerovali životinjama omogućuje zakon i to Zakon o zaštiti životinja koji je vjerujem najgaženiji zakon u Hrvatskoj. Ne primjenjuju se zakoni o ljudima, a kamoli će se primjenjivati zakoni o životinjama. Istinski moralni ispit čovječanstva, ispit koji je temelj svega ostaloga očituje se u odnosu prema onima koji u potpunosti ovise o našoj milosti, a to su životinje, tvrdi veliki pisac Milan Kundera. Dakle, mjerilo čovječnosti mogu biti i životinje, točnije naš odnos prema njima. Jer tko je okrutan prema životinjama ne može biti dobar čovjek. Ali slažem se bilo je nužno prvo civilizirati čovjekov odnos prema čovjeku, sada je nužno civilizirati čovjekov odnos prema prirodi i prema životinjama. Prema prirodi i životinjama smo još uvijek okrutni. Ovaj makar i manjkav u odnosu prema životinjama još uvijek nepravedan, nedovoljno human zakon trebao bi oslikavati civilizacijski doseg jer zakon propisuje brigu o bićima koja su različita od nas. Po njemu smo dio nešto malo uljuđenije Europe ali samo na papiru. Praksa je kao i obično u raskoraku sa zakonom i ovim i stotinama drugih zakona. Zakon o zaštiti životinja jedan je u nizu pokaznih zakona koji se ne provode. Razgovarao sam s veterinarima koji tvrde da postoji u Hrvatskoj krave koje nikada nisu vidjele sunce, imaju papke velike kao skije jer nikada nisu hodale po livadi. Te su krave cijeli život vezane u štali. Uostalom koliko ste puta vidjeli stada debelih zdravih goveda kako pasu pored puta? Stranci koju putuju Hrvatskoj, a bave se primjerice poljoprivredom, pitaju se a gdje vam je stoka. Od Zagreba do Osijeka cijelom Slavonikom vidjet ćete možda 4 krave, a nekoliko ili nekoliko konja kraj Popovače. Do sada smo skrivali našu stoku no uskoro više nećemo imati što skrivati. Tko kontrolira uvjete držanja stoke na velikim farmama? Koliko je prijava podignuto zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja u velikim konglomeratima životinja? Zakon o zaštiti životinja primjenjuje se ponekad recimo u slučajevima kada netko pronađe zlostavljanog psa ili mačku i to uredno prijavi medijima da bi se postigao medijski efekt. Halabuka nas prisili da pomislimo i na to da postoji tamo nekakav Zakon o zaštiti životinja koji se sada eto usklađuje sa europskim normama ali se zakon ne unapređuje. Dovoljan je i minimum zadovoljenih uvjeta. U sada važećem zakonu piše da je zabranjeno obučavati životinje za borbe, zabranjeno je organizirati borbe životinja osim tradicionalnog natjecanja bikova, odlično opisnog u filmu "Sonja i bik", zabranjeno se kladiti u borbama životinja, zabranjeno je organizirati utrke pasa ali samo na tvrdim podlogama. Zakonopisac nije objasnio zbog čega je tradicionalna borba bikova koju napušta čak i Španjolska humana, a netradicionalna borba možda čak i istih bikova nije humana. I zato može biti protupravna. Zabranjeno je koristiti divlje životinje za cirkuske i druge predstave, filmska i televizijska snimanja, za izložbe, za natjecanja ako se životinje pri tome prisiljava na neprirodno ponašanje ili se kod životinja izaziva bol, patnja i strah. Zabranjeno je zanemarivanje životinja. Posjednik, pazite posjednik dakle zakon to će naše društvo tretira životinju kao stvar, ne smije napustiti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju. Iako su kazne za sve te prekršaje relativno velike za pravne osobe čak do 100 tisuća kuna, a za fizičke do 15 tisuća kuna. I dalje se primjerice u Zagrebu organiziraju borbe pijetlova, borbe pasa i dalje se kućni ljubimci izbacuju na ceste pred susjedova vrata i dalje se bez kazni zanemaruju životinje i dalje se itekako iskazuje nemilost prema bićima koji ovise o našoj milosti. I ove izmjene Zakona o zaštiti životinja donosimo zbog EU, želimo se uskladiti kao što se usklađujemo već godinu i nešto dana ubrzanim tempom, želimo se uskladiti na papiru, papir će biti europski, praksa će biti balkanska. A mogli smo kako to vole zakonodavci govoriti malo liberalizirati Zakon o zaštiti životinja te barem naznačiti da kanimo možda već sutra biti mnogo bolji ljudi, bolji prema životinjama, a onda prema nama samima prema ljudima. U Hrvatskoj je još uvijek normalno 24 sata na dan držati psa na lancu i tako godinama. Zbog čega se i dalje dopuštaju utrke pasa, kojeg li licemjerja mekanim podlogama. Skloništa za životinje su posebna uglavnom crna ili kada govorimo o krajnostima za koja se uvijek pobrinu velika ljudska srca, nevjerojatna priča o humanosti. Ove izmjene jesu tek puko prepisivanje europskih uredbi i direktiva. No da ponovim, kada bismo i ovakav manjkav zakon primjenjivali bili bismo kud i kamo bolje društvo iako nosi oznaku E, europski dvojim trebali podržati ovakav zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljene su replike pa ćemo sada ih čuti. Prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. uz čestitke ministru na ženidbe. Uvaženi kolega, pa nismo ga vidjeli od kako je to obavio. Isto kao i ja po drugi put, ali neka je sa srećom. Ma gledajte, ja prije svega slažem se s većim dijelom ovoga što ste rekli ali ovo posebno me zasmetalo kad ste spomenuli Slavoniku, pa ne vidite ni jednu kravu, ni jednog konja, pa vas ja pozivam da dođete u Đakovo, pa ćemo otić na Ivan dvor državnu ergelu lipicanaca pa ćete vidjeti da su lipicanci većim dijelom na pašnjacima, a manjim dijelom dakle u onim štalama. Isto tako i uzgajivači, mljekari, dakle oni koji drže krave većim dijelom su na ispaši. Doduše nema velikih pašnjaka uz sam koridor sam koridor 5C pa tako da to ne možete ni vidjeti. Ali i ovdje kod Zagreba to ima. Odnos prema životinjama je je i stvar zakona, ali isto tako i stvar pojedinca. Pa eto pogledajte i moju imovinsku karticu. Ja sam jedan od rijetkih zastupnika koji je kućne ljubimce stavio stavio u imovinsku karticu prije svega želeći pokazati i svoj odnos prema životinjama. Ali sad da ih nabrajam koliko ih ima doista bi bilo oduzimanje vremena. Ali apsolutno se slažem da odnos prema životinjama često pokazuje i odnos prema ljudima. E kad bi mogli zaštiti ove nezaposlene i zaposliti ih onda bi to bilo sasvim dobro u Republici Hrvatskoj.

čestitkama jer SDP-ovci sve dva put izgleda rade, dvaput su na vlasti valjda to je dovoljno. Ja sam govorio o tome da uz cestu nema, ne vidi se stoka. Pogledajte, vozite se uz, pogledajte kad se vozite u Austriju i Sloveniju uz ceste vidite te pašnjake, vidite odnos prema i vidjet ćete da je to malo drukčije nego kod nas. Sasvim sigurno da taj odnos koji i veterinari ocjenjuju da nije dobar odnos prema tome, bio sam u Slavoniji, uvjerio sam se, bio sam na farmama i vidio sam kako se odnose prema stoci i mislim da to nije dobar odnos. Čak velim kad sam postavio pitanje ministru izazvalo je u medijima podsmjeh i to dovoljno govori koliko smo veliki Balkan. Hvala lijepa na pohvali. Nismo očekivali. Idemo sa replikom broj dva, poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Vukšić. Samo ću se replicirati na vašu rečenicu da ovaj Zakon kaže a sad ću vas citirati da bi trebali biti mnogo bolji ljudi. Nema, ne postoji zakon koji će od nekoga učiniti boljeg čovjeka nego zakon koji će sankcionirati ono što je loše, ono što čovjek loše radi. Na žalost, ili smo ljudi ili smo loši. To je svako drugi tako kaže pa onda, nije čak ni, prečujem. Mislim da ću se i preimenovati u Vukušić. Bit će mi puno lakša. Prvo, nisam mislio da zakon može ljude napraviti boljima i slažem se u potpunosti s vama da, treba sankcionirati kada se ljudi ne ponašaju prema zakonu. I upravo sam o tome govorio visoke su kazne. čuli ili vidjeli nekoga da je platio 100000 kuna kaznu, pravna osoba ili fizička osoba 15000 kuna maksimalnu kaznu kad se nije odnosio prema životinjama kako određuje zakon. Nismo vidjeli, jer to bi sasvim sigurno pisalo da je netko. Mi imamo zakon samo zbog toga da imamo zakon i da kažemo evo i mi smo isto dio Europe. Pogledajte kako imamo humani zakon. Zakon dobro opisuje. Ja kažem da mi sami trebamo biti bolji ljudi, a taj odnos možemo pokazati prema tome ako smo dobri prema životinjama. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Vukšić, postavili ste dobro pitanje koliko uopće marimo o životinjama sa posebnim osvrtom na držanje stoke. A ja mogu iz svog osobnog iskustva potvrditi jer godinama svjedočim maru tih ljudi jer dolazim iz jedne sredine uistinu koja sukladno svom položaju i u takvoj situaciji kakvoj je, ali i neizmjernoj ljubavi, trudu i unapređivanju proizvodnje i svakodnevnoj skrbi. Ali je jedan problem koji se događa i koji može ilustrirati koliko ministarstvo i ova Vlada mari o tome da je u posljednjih godinu dana preko 30000 krava završilo na prisilnom klanju. To dovoljno govori, a u zemljama EU mnogima kad se hoće takvo blago kupovati onda to spada u nacionalno blago. I onda vi postavljate ključno pitanje seljaku da li on može živjeti od te proizvodnje. Ne može. Kolega ne može, odgovorno tvrdim ne može. U prilog toga govore tisuće farmi koje su zatvorene. Pad proizvodnje mlijeka, pad proizvodnje mesa i naravno posljedično tome i manjak prerađevina za našu prerađivačku industriju. I na kraju što će se dogoditi? Držati ili na ovaj ili na onaj način o kome vi govorite neće biti tih krava niti u ovakvom i onakvom obliku nego će poneki dolaziti jednog dana na naša sela gledati. Evo tu je nekad netko uzgajao krave. Hvala lijepo. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovani kolega Milinkoviću, ja ne mogu shvatiti ovu jednu rečenicu samo uzgred da je prisilno klanje, jer mislim da stoka ne ide na dobrovoljno klanje, jer ipak nema svijesti o tome. Da, slažem se nisu svi isti. Ima i divnih seljaka koji mare i slažem se s vama, ne mari Ministarstvo za poljoprivredu, ne mari Vlada, ne nema dobar odnos prema seljacima, nema dobar odnos prema poljoprivredi i biti ćemo sigurno za desetak godina ovisnici o uvozu hrane još veći. Sada uvozimo 45% hrane, za 10 godina ćemo izgleda uvoziti svu hranu pa prema tome osim ako se nešto ne dogodi neko čudo u sljedećih nekoliko godina. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HNS-a i poštovani zastupnik Ivica Mandić. Izvolite.

o darovima ćemo poslije. Na početku bih rekao da ovaj zakon koji vjerojatno neće izazvati velike rasprave, o tu je i kolegica oprostite evo kolegica je stigla, čestitam i kolegici na uspješnom zasnovanom braku i puno uspjeha i sreće. Evo, rekao bih ovdje ispred kluba HNS-a da smo uvjerenja da ovaj zakon neće izazvati velike razlike u stavovima svih klubova jer da je cilj svih nas da omogućimo takve zakone koji će omogućiti kvalitetnu zaštitu za dobrobit svih životinja. Ne bih se složio sa kolegom gospodinom Brankom koji je dosta katastrofično govorio o stanju životinja, načinu i držanje. Što je kolega spomenuo je to ja sam uvjeren da su to pojedinačni slučajevi i ne možemo generalizirati za sve one vrsne ljubitelje kućnih ljubimaca i kvalitetne uzgajivače domaćih životinja. Smatra da RH ima tradiciju u uzgoju i da stočari RH i ljubitelji malih životinja sigurno dobro znaju i vrednovati i dobro paziti i voditi brigu o svojim životinjama. A ono što je kolega govorio je to su ekscesi i to nije pravilo kod sviju. Također bih podsjetio da važeći zakon koji je donesen 2006. godine koji je u primjeni od 2007. godine da je u prilici dobro artikulirao interese i zaštite i da je taj zakon dugo vremena egzistirao kao dobar zakon. Danas mi ovdje govorimo o prijedlogu zakona s kojim usklađujemo Zakon o izmjenama i dopunama o zaštiti životinja s usklađivanjem s pravnim aktima Europske unije. U vremenu od kada je ovaj zakon na snazi mogu naglasiti da Europska unija ovu problematiku na koju je vrlo osjetljiva regulirala sa nekoliko direktiva i nekoliko uredbi. Ovo je bitno da u ovom zakonu se reguliraju odgovornost i obaveze i dužnosti pravnih i fizičkih osoba radi zaštite životinja, zaštita života, zdravlja i dobrobiti životinja. Također, ovim zakonom se govori i o načinu postupanja sa životinjama od toga od uvjeta potrebnih za zaštitu životinja, držanje, uzgajanje, prijevoz, obavljanje pokusa, klanje, usmrćivanje životinja. Također i o držanju životinja u zoološkim vrtovima i u cirkusima kao i u predstavama i natjecanjima životinja. Uglavnom ovaj zakon obuhvaća jedan vrlo široki spektar reguliranja načina, ali sve u svrhu dobrobiti životinja. Ja bih samo jednu spomenuo izreku koja govori o tome da koliko čovjek može voljeti životinje takvom istom ljubavlju može voljeti ljude. Znači, oni ljudi koji nemaju ljubavi prema životinjama njihova je upitna ljubav i prema ljudima. Pa se i iz ovog odnosa prema životinjama može u biti ocijeniti i kvaliteta svakog čovjeka i njegove odgovornosti prema svijetu prema svijetu oko sebe. Također bih ovaj zakon koji je na snazi pohvalio da je on bio ispred Direktive 2010/63 EU koja mijenja terminologiju i postupak dobivanja i suglasnosti kod pokusa sa životinjama. Stari zakon koji je na snazi do ovoga on je već taj puta u našem zakonu bilo je Etičko povjerenstvo koje je govorilo baš o tim namjenama što smatramo da je dobro. Uglavnom sa ovom direktivom se govori o tome da nijedan pokus sa domaćim i sa divljim životinjama ne može krenuti u postupak za pokuse ukoliko ne dobije odobrenje od ovoga povjerenstva. To povjerenstvo daje dozvolu pravnim i fizičkim osobama u uzgojima korištenja laboratorijskih i drugih životinja za pokuse. Korištenje može se odobriti samo za one pokuse koji su prošli ovu suglasnost i koji su dobili. Također, i ministar je spomenuo načelo 3R, to su još britanski znanstvenici 1959. godine govorili o tome da ovo načelo mora biti u svrhu dobrobiti i zaštite životinja, da se koriste naučne spoznaje i naučna istraživanja ne samo iz Europske unije već iz cijelog svijeta koja govore o korištenju životinja u raznim pokusima. Također, ako tih pokusa nema dovoljno taj puta se mora ići na maksimalni broj životinja i da se u svim tim pokusima, da se patnja životinja i smanjen broj životinja smanji gotovo na minimum. Također, ovaj zakon i sa ovim direktivama govori o lovu, ne dopuštenim stupicama, zamkama koji je okrutan i na područje Europe, EU je zabranjen. Smatram da ovo RH u svakom slučaju treba prihvatiti, pa ovaj zakon to i prihvaća a uvoz krzna i proizvodnja određenih životinjskih vrsta koje potiču iz zemalja gdje ih se lovi stupicama ili metodama zamki koje su u suprotnosti sa humanim međunarodnim standardima također se zabranjuju. Uvoz kože proizvodi od kože mladunaca tuljana, također zabrana prometa i proizvoda od tuljana. Također, je zabrana i korištenje krzna pasa, mačaka jer takva isto trgovina nije dozvoljena na području EU. Također, ovaj zakon jasnije tumači i pojmove domaća životinja, divlja životinja i njega precizira. A ovim zakonom je predloženo da je posebna zaštita divljih životinja, da je njihovo držanje i nastup i da su zabranjeni. Ono što je također dobro u ovom novom zakonu da uz etičko povjerenstvo ovaj zakon predviđa i osnivanje povjerenstva za zaštitu životinja koji se sastoji od 2 pod odbora, jedan odbor za kućne ljubimce, drugi odbor za farmske životinje. zakon predviđa, Zakon o zaštiti životinja predviđa da nadležna tijela jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi mogu na svojem području urediti uvjete držanja kućnih ljubimaca pasa, te postupanje sa napuštenim i izgubljenim životinjama. Ovdje također se događa vrlo često u, pogotovo u ruralnim dijelovima, vjerojatno i u gradovima da u vremenu sezonskog cijepljenja kućnih ljubimaca pasa protiv bjesnoće, da veliki broj vlasnika nesavjesnih životinje pušta, ostavlja ih napuštene ali to nije iz neljubavi, to je prvenstveno iz nemogućnosti iz ekonomskih razloga, jel te osobe, ti vlasnici ne mogu osigurati potrebna sredstva za ovu jednu itekako bitnu veterinarsku mjeru. Ovdje, nadležnost i brigu o provođenju Zakon o zaštiti životinja u jedinicama lokalne samouprave preuzimaju redari, a dok pravu nadležnost nad ovi imaju, nad zaštitim životinja imaju veterinarski inspektori. Također, ovaj zakon i u kaznenim odredbama vrlo jasno i precizno precizira sa jednim prilično visokim kaznama, sankcionira i ono što je kolegica Đurđica rekla da oni koji nemaju ljubavi, zakon ih mora sankcionirati da bi došli na pravi put.

veći broj amandmana s namjerom da ovaj zakon bude kvalitetniji i da idemo prema EU sa podizanjem standarda i zaštite životinja i podizanja podizanja brige i čuvanja domaćih životinja. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa, suglasan sa vama kolega Mandić kad kažete da hrvatski stočari imaju tradiciju i da znaju. Točno je, to su i pokazali godinama i poglavito u posljednjih desetak godina kada je nekoliko tisuća farmi obnovljeno, i sajam modernih izgrađeno i proizvodnja mlijeka povišena gotovo za 150 milijuna litara. Ali znate što se događa danas, danas bez obziran na svu ljubav i na sve, danas oni više ne mogu, jednostavno ne mogu zato što su ne mogu, ja to osobno dobro znam i svjedočim svakodnevno da kolike farme propadaju i koliko nažalost životinja završava na onom prisilnom klanju, a prisilno klanje se događa kada jedan stočar kada ne može ili iz gospodarskih razloga, ekonomskih razloga ne može više hraniti tu stoku i nažalost sa suzama u očima se rješava te životinje, a mogla je davati mlijeko još godinama. I uzalud nam onda razni i ovi zakoni takvi kada se to događa, jer postoji u narodi jedna izreka: "Ovce se ne deru, nego se šišaju da bi mogle i dogodine tako.". Tako su i te krave takve, da bi mogle i dogodine davati, su mogle davati mlijeka, ali nažalost u ovim okolnostima to nije moguće. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivica Mandić. Izvolite. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega ja sam namjerno ovo u svom izlaganju ispred kluba rekao da najveći broj hrvatskih stočara zna svoj posao i da on ima izuzetnu ljubav prema tom svom poslu koji obavlja vrlo, vrlo stručno. Vi ste meni ovdje rekli, replicirali ste na moje izlaganje, ja vjerujem da se slažete samnom da je najveći broj hrvatskih stočara kvalitetan i da dobro radi svoj posao. Oni u posao sa proizvodnjom mlijeka nisu ušli samo iz ljubavi, znači oni su ušli, to je određeni i poslovni interes. Na žalost neki u tom poslovnom interesu, da li zbog nedostatka dovoljnih obradivih površina, da li nečeg drugog nisu uspjeli i u svakom poslu imate ljude koji su uspješniji i koji su manje uspješni. Ali bi završio i rekao da su hrvatski stočari stručni, da oni svoj posao znaju raditi i da na osnovu ekscesa ne smijemo dozvoliti da se stvara slika o hrvatskim stočarima da su nestručni, nehumani i da nisu ljubitelji životinja. A mislim da se tu slažemo. Nova replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite poštovani zastupniče. ne želim pisati amandmane ali evo u mnogim zemljama EU imamo smanjen PDV na hranu za životinje. Svjedoci smo da živimo u vremenu gdje mnoge obitelji nemaju mnogo dovoljno sredstava za preživljavanje. Svjesni smo i to da su mnogi prisiljeni, ne mislim tu samo na kućne ljubimce. Neću sad ulaziti u ono što se dešava u stočarstvu, ali da mnogi ovaj napuštaju, puštaju svoje kućne ljubimce jer jednostavno nemaju nemaju za prehranu tih kućnih ljubimaca. Tu ne mislim sada po onom starom običaju da se psima i mačkama i drugim kućnim ljubimcima daju kosti ili ne znam šta, nego ukoliko želimo doista pratiti korak u Europu tada je to svakom slučaju i primjerena hrana za kućne ljubimce, da ne spominjem pitone i ostale egzotične ljubimce. Ako uzmete da je ona jedna doza od koja je potrebna za malo većeg psa gotovo 11 kuna kvalitetnije hrane a onoga šrota negdje oko 8 kuna koji dolazi također iz inozemstva, ja mislim da ministarstvo i Vlada trebali dobro razmisliti ukoliko ovo doista usklađivanje s EU da imamo tada i nižu stopu PDV-a na hranu za životnije, bar onih 5% kojeg smo trebali ovaj uvesti do 1.7. a ne 1.1. za ljude tako da imamo 5% na hranu za životinje. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama i odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivica Mandić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Vinković, pa u jednom dijelu vaše rasprave bi se možda i s vama i složio, ali kod onog dijela gdje se dotakli pasa lutalica i jedinica lokalne samouprave tu mislim da bi trebali i mi zastupnici i ministarstvo i Vlada stvarati jedno drugo ozračje da brigu o psima lutalicama i ostavljenim životinjama ne prepustimo samo jedinicama lokalne samouprave, općinama, gradovima, već da senzibiliziramo javnost prema udrugama koje se bave zaštitom životinja. Da te udruge sa raznim projektima mogu raditi azile i uz malu pomoć gradova možemo tim napuštenim životinjama osigurati osigurati kvalitetniji smještaj i kvalitetniju brigu i s vremenom naći nove udomitelje. Mislim da je ovo Zakon prije svega jedan civilizacijski doseg i našeg društva i spremnosti nas da prihvatimo one zakone koji su u EU već preko 90 godina. Mislim da u Hrvatskoj ima plodnog tla jer nismo ni neobrazovani, neadekcuirani i nismo da nismo senzibilni prema životinjama. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. odabranici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja, s Konačnim reći sljedeće. Već 1999. godine u Hrvatskoj je donesen Zakon o dobrobiti životinja i već tada se je Hrvatska odredila i svoj smjer prema ulasku u EU. Tim zakonom o dobrobiti životinja definirali su se dobrobit životinja kao ona što obuhvaća pet sloboda životinja a to je sloboda od gladi i žeđi, sloboda od stresa, sloboda od bolova, ozljeda i bolesti, sloboda izražavanja normalnog ponašanja životinja i sloboda od straha i tjeskobe. Poznato je da dobrobit životinja ima sve veći utjecaj na suvremeni lanac proizvodnje hrane u kojem važan dio čine potrošači zabrinuti za dobrobit životinja čije proizvode kupuju i konzumiraju. Istraživanja pokazuju da je pitanje dobrobiti životinja vrlo važno za europske potrošače te da europski građani većinom pokazuju snažnu predanost, osiguranju dobrobiti domaćih životinja. Aktivnosti Europske komisije u području zaštite i dobrobiti životinja počinje sa prepoznavanjem činjenica da su životinje osjećajna bića. Opći cilj sigurnosti da životinje ne podnose bole ili patnju treba obvezati vlasnika odnosno čuvara životinje na poštovanja minimum dobrih uslova. 2007. Godine donesen je u Hrvatskoj Zakon o zaštiti životinja koji je ugradio i osnovne direktive i uredbe Europske zajednice koje se odnose najvećim djelom na usklađivanje držanja farmskih životinja, to je svinja, kokoši nesilica, pilića i drugih farmskih životinja i držanje i njihovih uvjeta. Poglavlje 12 o kojem smo mi pregovarali naravno to poglavlje 12 uspješno smo i završili isključivo s toga što smo zaista zakonsku regulativu tada uskladili sa regulativom EU. Danas je Danas je pred nama zakon u koji također nove direktive implementiramo, ugrađujemo unutar ovog postojećeg zakona i prema tim direktivama EU zabranjen je uvoz koža i proizvoda od koža mladunaca, određenih vrsta tuljana. Moram naglasiti da već deseci godina barem koliko ja znam u Hrvatskoj i u gradu Zagrebu nitko ama baš nitko ne traži nijedan odjevni predmet od kože tuljana ili bilo koje vrste tuljana, to je naprosto u filozofiji već naših građana i Hrvata tako da je to nedopustivo ne samo nositi i da se zgražamo nad mučenjem takvih životinja. Jednako tako radi se o kožama pasa i o kožama mačaka. Međutim dobro je to ugraditi u zakon da se ipak ne bi netko usudio učiniti nešto. To zaista nije ni humano, a moram reći niti osviješteno u ljudskom duhu. Jednako tako ovdje se ugrađuju u zakon i direktive koje govore o životinjama za pokuse. Danas smo u nekim raspravama slušali o tome što znače neki zakoni, koliko će se oni ljudi pridržavati zakona, mislim da svijest naših građana u Hrvatsko treba možda još malo više izgraditi. Moći ćemo ju izgraditi više kada ćemo zaista mi građani Hrvatice Hrvatice i Hrvati u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj živjeti na način da nećemo morati voditi borbu o skupoći svoje hrane za ljude pa onda moram reći i hrane za životinje. Ono što sam željela reći jednako tako kada se radi o farmskim životinjama ili životinjama u ruralnom prostoru, kao doktorice veterinarske medicine imala sam zaista tu sreću da radim na terenu i činjenica, tu je netko rekao za seljaka njegova životinja krava, konj, tele sve ono što ima u svom dvorištu sve što uzgaja to je blago. I on se pokušava prema tom svom blagu odnositi onako kako su ga učili generacijama, a to da ono ne smije trpiti ni glad ni žeđ, da se mora držati u čistome. Jedino što smo imali mali problem, a to da zaista jedna većina je država u neprimjernim uvjetima. To su bile mračne štale, ali tu su moram reći odigrali veliku ulogu kolege veterinari na terenu koji su osim što liječe životinje vrše i edukaciju tih seljaka u odnosu na držanje životinja jer životinja koja ima dobre uvjete tada ona ima i zadovoljavajuće sve elemente za seljaka, a to je da daje dosta mlijeka, da je kvalitetna da može ili služiti za rad ili služiti za meso već ovisno o tome na koji se način uzgaja. Druga možda problematika, a vezana je uz članak 22.i 23., a to su jedinice lokalne uprave i gradove. Dakle jedinice lokalne uprave i gradovi su dužne brinuti se o napuštenim životinjama

ne mogu na isti način boriti protiv toga da se životinje redovito ne cijepe da ih njihovi pa ja bih rekla privremeni držatelji to nisu njihovi kućni ljubimci, oni im služe može se reći za zabavu kada se djeca izigraju ili kada pas naraste oni ga uredno puste na cestu, odvedu ga u šumu i tada se stvaraju čopori koji zaista u urbanim sredinama rade velike probleme. Jedna dobra stvar koja je uvedene, a to je uz cijepljenje da se psi moraju i čipirati pa na taj način puno se lakše mogu pronaći i takovi vlasnici koji su svog psa ispustili negdje u svoj prostor, više se ne brinu za njega i očekuje se da dobri ljudi učine nešto po pitanju tog psa. Neke jedinice lokalne uprave i samouprave a moram tu spomenuti grad Zagreb jer sam u početku svog rada u uredu koji je nadležan za te poslove i radila upravo sa Udrugama za zaštitu životinja kojih je bilo dosta, moram reći da su to žene i muškarci samaritanci koji su skupljali te pse, mace, hranili ih, otkidali sebi od usta međutim radili su na taj način i ometali stanovnike odnosno susjede oko sebe pa se je to postepeno uređivalo. Međutim grad Zagreb je imao dobar proračun i on je to mogao učiniti. Moram reći i pohvaliti kolege veterinare koji vode azil za životinje odnosno sklonište je zaista na jednoj europskoj razini, vodi se zaista briga o svim psima, vodi se briga o macama, vodi se briga o divljim životinjama. Ono što bih rekla da je vezano i na ovaj zakon i svaki zakon o zaštiti životinja jesu i zakoni o zaštiti prirode i recimo zakoni o svjetlosnom onečišćenju jer jednako tako možemo govoriti da se životinje iz svojih prirodnih staništa upravo na jedan možda nenamjeran način tjeraju a to je stvarajući buku u tim prirodnim staništima životinje ili imali smo prošle ili pretprošle godine mislim o svjetlosnom onečišćenju kada životinje naprosto odnosno ajmo reći šišmiši ili neke druge koje žive noću više ne mogu prepoznati dan od noći. Mi ćemo u klubu HDZ-a ovaj zakon podržati jer svako poboljšanje nekog zakona je zaista dobro i zaista i sve kaznene odredbe ja bih rekla i novi Kazneni zakon koji je usvojen 2013.godine tj. ove godine propisuje zatvorske kazne do dvije godine za mučenje i usmrćivanje životinja te oduzimanje životinja zlostavljaču. I to je jako dobro da je to ušlo i u Kazneni zakon. Evo hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Sada su na redu replike. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. zadovoljan sam sa ovim što ste rekli o jedinicama lokalne samouprave jer doista mnoge nisu u stanju se brinuti, nemaju dovoljno sredstava ne samo za zbrinjavanje nego i za azil. No ja evo ponavljam ovaj svoj zahtjev i u ime kluba HDSSB-a da doista smanjimo PDV na hranu za životinje. Ne mislim tu samo na pse i mačke. Ali ako uzmemo sve ono što jednom običnom građaninu koji danas teško veže kraj s krajem potrebno od čipiranja, injekcija, cijepljenja, ne znam čega, pa sve evo do te hrane onda je vidljivo da je on možda čak i prisiljen ga pustiti na slobodu i prepustiti vlastitoj sudbini. Inače mi Slavonci smo poznati kao veliki ljubitelji životinja. Evo neki dan Mata bio na Jošavi i ulovio šarana. Vratio se kući, kaže Kati evo ispeci ga, naloži vatru i ispeci ga. Kaže Kata Mati nemamo drva, nemamo novaca nismo kupili drva. Pa kaže dobro onda uključi plin pa ispeci šarana. Kaže, nemamo ni plina isključili nam. Pa kaže ništa onda uključi električni štednjak pa ga ispeci. Pa kaže nemamo ni struje. I Mata bijesan uzme šarana i vrati ga nazad u Jošavu. Kad eno iz Jošave iskače šaran i viče: "Živio Linić, živio Linić!"

crni humor, ali istiniti. To je žalosno. Ja bih kao što sam i rekla u svojoj raspravi kolega Linić, govorimo o zaštiti životinja. Mnogi su mi Mnogi su mi rekli zar ne možeš govorit o zaštiti ljudi, onih beskućnika, o osnivanju novih pučkih kuhinja, o osnivanju pa rekla bih i skloništa za te ljude novih, pa osnivanju toga da hrana bude jeftinija. Znači, udruga koja će se boriti za jeftiniju hranu za ljude koji su zaista na rubu siromaštva danas u Hrvatskoj. Međutim, nitko od tih ljudi nije rekao ne treba ovaj Zakon usvojiti. Treba, treba poštovati i te životinje. I bez obzira koliko su siromašni i onaj jedan siromašni čovjek koji luta gradom Zagrebom uz sebe uvijek ima barem jednog psa. Hvala lijepa. Sada mala rasprava u okviru kluba. Sljedeće tri replike su poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Pa kolegice rekli ste jedinice lokalne samouprave su dužne brinuti se o napuštenim životinjama i štititi životinje. Ja se pitam a tko će štititi gradove i općine, tko će štititi naše proračune od napuštenih životinja i šteta koje se počine. Vodice nose s razlogom status grada cvijeća. Znate kolike su štete kada se u jutarnjim satima napušteni psi izvaljaju u prekrasnim cvjetnim alejama u koje je već uloženo ne znam koliko stotina i tisuća kuna za sadnice, za zalijevanje, a zakon nalaže da isključivo lov, eutanaziju mogu raditi registrirana trgovačka društva koja u Hrvatskoj drže monopol. Za one koji ne znaju jedan lov, zbrinjavanje i eutanazija po jednom psu dođe oko 3500 kuna. Pitam se tko će zaštititi gradove i općine. Ili svaki novi zakon donosi nove obveze jedinicama lokalne samouprave. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Draga moja gradonačelnice i sadašnja i sigurna sam i buduća. Ja prepoznajem problem koji imaju i gradovi i lokalna samouprava. Upravo sam u svojoj raspravi o tome i govorila da su problem proračuni. Ali ono što je dobro to je čipiranje tih istih životinja pasa koje su naprosto u tom čipu, tom čip kod govori o vlasniku. Dakle, komunalne redare pretpostavljam da imate pa kad se tog psa ulovi onda bi štetu trebao platiti vlasnik koji je tog psa naprosto izbacio. Ja znam da je lako teoretizirati, ali da je praksa možda u nekim gradovima i općinama drugačija. A nadam se A nadam se da će se situacija popraviti, pa da će evo ga zaista se moći naplatiti kazne od neodgovornih vlasnika. redu je jedna replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. na koji način ste govorili o dobrobiti životinja, a poglavito u onom dijelu gdje ste govorili sa kolikim marom i ljubavi naš seljak brine o svom blagu i to baš u onom dijelu, dakle slobode protiv gladi i žeđi kako ste vi rekli ako dobro ispravite me molim lijepo. Ali na žalost on u sadašnjim okolnostima to nije u mogućnosti. Na žalost, evo svjedočili smo prošle godine suši, pa koliko su dobili potpore za sušu. A ove ostale potpore ne dolazi i ne ih. A samo ilustracije radi da kažem da litra mlijeka dobije dvije kune, a kila smjese košta tri kune, kila smjese. I što se događa? On naravno ne može ishraniti tu životinju, to blago o kojem brine i dolazi do uistinu one najteže okolnosti kada mora završiti na prisilnom klanju. I još gore, dakle zatvoriti tu svoju farmu. I onda još zadnja stvar završiti na onom Zavodu za zapošljavanje i povećati ovu vojsku nezaposlenih koja će bog zna gdje završiti. Hvala lijepa. Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Milinković ja se s vama u potpunosti slažem, ali naprosto seljak o kojem ste govorili, zaista seljak koji teško živi danas u Hrvatskoj nije kriv za ovakvo stanje i nije kriv za to što nema za hranu i nije kriv niti za ovaj aflatoksin koji je bio u hrani, jer kad je bila suša nije se reagirali pa, znamo u kojim se uslovima u stvarnosti dešava da se u hrani takav jedan mikotoksin nađe. Ali to je hrana koja je vjerojatno došla negdje iz uvoza i nema seljak novaca, da je imao bolju potporu, da je imamo razumijevanje ne bi posegnuo za nečim drugim. Međutim, ovaj zakon mora postojati, mi ga moramo podržati jer zaista, zaštitu, ali to podržavaju i seljaci instinktivno, njima ne treba za njegovu kravu i konja zakon da ga ne smije tući, izgladnjivati i ne znam, to ne treba. Ovo je manje-više rađen, ove dopune su rađene za životinjice pokusne, ali manje-više se odnose i na kućne ljubimce, onaj Zakon o o zaštiti životinja i o dobrobiti. ulogu jedinica lokalne samouprave kako se moramo brinuti o napuštenim psima i mačkama, jel? Ja ću vam kazati svoje iskustvo, ja sam bio toliko naivan pa sam išao provoditi dosadašnji zakon pa sam izgradio improvizirani azil, zaposlio djelatnika i skupljao pse i mačke. S obzirom da imamo svakog 10. u mjesecu stočni sajam u Benkovcu, i na kraju što se desi, jel? Neodgovorni pojedinac ubaci štene u azil, psi rastrgaju štene i taj vjerojatno ko je radio u azilu sebi daje za pravo da to podijeli sa medijima i ja sam imao, odnosno pribijen sam jednostavno na križ kao neodgovoran čovjek koji se ne želi baviti i brinuti o napuštenim životinjama. Što je poanta cijele priče? Da li provoditi zakon ili ne provoditi zakon? Znači mi u Dalmaciji imamo jednu jedinu tvrtku, odnosno jedan azil koji ima sve zakonom predviđene uvjete. Branka spominjala kolika je cijena jednoga psa ili mačke da se dovede u azil. Znači mi jednostavno u jedinicama lokalne samouprave se dovodimo u poziciju da ne možemo one osnovne stvari raditi za koji postojimo, za koje zakonom smo određeni, a s druge strane vidite svaki dan kakove nove obaveze dobivamo na leža. Mi jednostavno to financijski više ne možemo izdržavati, to je činjenica.

a i kolegica Branka, imate puno empatiju i prema ljudima i prema životinjama, pa tako i prema kućnim ljubimcima. I svjesna sam i upravo sam to govorila u raspravi, svjesna sam naprosto problema koji se razlikuju od grada i općine, od proračuna do proračuna, tj. problem. Meni je žao što su vas pribili na stup srama, a vi zaista niste bili ništa tu krivi, ali to vam je kad se ljudi koriste, eto na ovaj način životinjama da bi se osvećivali nekim drugima i dobro je neke namjere i dobre stvari htjeli poniziti. Međutim, evo ja kažem sigurno će doći kad ova Vlada ili ode ili konačno nešto shvati da se ovako više ne može živjeti, doći će i dobra vremena za lokalnu upravu i moći će sufinancirati i čipiranja pa će vlasnik moći naplatiti štete. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Evo, ja na početku prije rasprave čestitam kolegici Sandri i kolegi ministru ulazak u bračnu luku i želimo vam puno sreće. Pozdrav svim prijateljima životinja ma gdje god oni bili. Odnos prema životinjama je civilizacijsko pitanje i koliko je društvo razvijeno takav je i odnos prema životinjama, barem tako kažu. Drugi kažu da se krše ljudska prava po čitavom svijetu, pa koga onda briga za životinje i prirodu. No, to naravno ne bi trebalo biti tako i nadam se da to niti nije tako. Pred nama je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja sa konačnim prijedlogom zakona. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU, te se usklađuje sa pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe sa dvije direktive i pet uredbi. U cilju usklađivanja zakonodavstva RH s novom direktivom mijenja se terminologija i zakonski okvir postupka izdavanja odobrenja za provođenje pokusa sa životinjama u odnosu na ranije odredbe. U skladu sa zahtjevima i nove direktive pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem, nabavom i korištenjem laboratorijskih i drugih pokusnih životinja morat će napraviti promjene u svojim procedurama, pokusi se mogu provoditi samo u okviru projekta. Tako se i uvodi načelo 3R kojim se potiče korištenje alternativnih metoda za čiju provedbu nije potrebno koristiti životinje u pokusima, a ako to nije moguće treba se smanjiti broj životinja na najmanju moguću mjeru. Također, proširuje se nadležnost etičkog povjerenstva koje i sada već postoji, čija je zadaća je i davanje mišljenja o pitanjima etike i zaštite životinja u postupcima upotrebe životinja u pokusima, te u obrazovane svrhe. Također, zabranjuje se uvođenje u RH krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinja ulovljenih u stupicama… kao i zabranu stavljanja trži krzna pasa i mačaka te proizvoda koji sadrže krzno pasa i mačaka. To je naravno za nas u Hrvatskoj neprihvatljiva praksa korištenja krzna pasa i mačaka jer to su naši kućni ljubimci. Neki su zapravo i članovi obitelji, prema njima se tako i ponašamo i to je naravno nešto što se nadam da u RH niti ne postoji. Osim u svrhu usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU predloženim izmjenama i dopunama nastoji se osigurati jasnije tumačenje zakonskih odredbi kao što je primjerice domaća životinja i divlja životinja s obzirom da za nas u Hrvatskoj divlja životinja nešto drugo u odnosu na Afriku i za neke druge zemlje. Isto tako predložena je izmjena članka kojim se osniva povjerenstvo za zaštitu životinja na način da se osnuje dva odbora istog povjerenstva i to za kućne ljubimce i farmske životinje s obzirom da se zbog velike različitosti područja isti članovi jednog povjerenstva ne bi mogli kvalitetno obavljati zadaće predloženim izmjenama i dopunama zakona i smatramo da je to dobro. Također zakona o zaštiti životinja je nadležnim tijelima općina i gradova dana mogućnost da na svom području urede uvjete držanja kućnih ljubimaca. Ja sam gradonačelnik i dobro znam što to znači. I kolege neke su spomenuli koji su konkretni problemi u jedinicama lokalne samouprave. Međutim mislim da je tu ipak savjest pojedinaca na prvom mjestu. I mi smo čak na Internet stranici svaki tjedan ponavljamo poziv vlasnicima kućnih ljubimaca da ih ne puštaju da hodaju slobodno po gradu da ne bi mi preko ugovora koji imamo sa veterinarskom službom morali nažalost ukloniti te prvenstveno pse sa područja grada. kad se i to dogodi onda naravno ako to nije učestali postupak, onda naravno da tim ljudima vratimo životinju natrag. Nažalost ima onih neodgovornih pojedinaca koji zapravo dovode do toga da ostanu zapravo na kraju bez svog tog kućnog ljubimca. Govorilo se o provedbi zakona, dal se zakon provodi ili ne provodi? Mi ovdje u Saboru ovdje donosimo zakon s namjenom da će se zakoni provoditi. Moramo apelirati, moramo voditi javnu kampaniju da se tako zakoni provode, kampanjom stalno upozoravati na odnos prema životinjama i vlastitim djelom to i pokazivati. Klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Najprije da zapišemo replike da ne bismo preskočili. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, prva. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo da malo, da ne ispadne da samo mi unutar svojega kluba repliciramo. Pa evo ja ću kolegi Kolaru Kolaru da malo na neki način i da se usuglasim u jednom djelu s njim. Da se usuglasim u onom djelu gdje on pozdravlja sve prijatelje životinja, apsolutno i ja sam suglasan ali ovaj i pozdravljam ih ali nije dovoljno kolega Kolar naravno sve na pozdravima. Treba naravno i činiti u tom smislu. Ja naravno vi sad mislite sigurno će opet ovaj o stočarstvu i mljekarstvu, neću ovaj puta. Neću ovaj puta iako ponavljam da je stanje u stočarstvu i mljekarstvu usput bude rečeno katastrofalno. Ali držim da ste dogovorili dobro i o malim životinjama. I ja sam ljubitelj i držim da držim po svim principima mojega haskija, po svim principima one koji naravno i savjest i odgovornost nalaže. Naravno svjedočimo u mnogim slučajima da ta savjest nije na najvišoj razini i da se prepuste te životinje, mnogi uđu u takav jedan posao pa ga onda prepuste ulici i naravno završavaju na način kao što ste vi govorili. E u tom smislu držim da svakako treba poticati tu odgovornost na svim razinama i poticati savjest naravno na svim razinama glede zaštite životinja, dakle od onih malih, dakle naravno i onih najvećih. Hvala lijepo. Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Željko Kolar. nadovežete na ono što stalno radite a mislim da stvarno nema potrebe i da bi se stvarno trebali naučiti u ovom Saboru kad imamo određeni zakon pred sobom da se onda bavimo sa tim zakonom a ne da pokušamo uvesti od 41.ili od 45. Pa onda sve redom ono što nam je na duši a da zapravo ne raspravljamo o temeljnom zakonu i aktu koji stoji pred nama. Hvala lijepa. Sljedeća replika i Šimo Đurđević, poštovani zastupnik. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre. Kolega Kolar od jutros pomno sam pratio sve rasprave i replike koje su se dogodile ovdje ali nitko do sada nije spomenuo jednu po meni bitnu stvar a to je da mi sada o izgradnji farmi i držanja stoke na takav način vršimo jednu nepravdu prema životinjama jer nemaju prostora gdje će šetati. A bitnije od toga je po meni da ima vrsta i pasmina životinja koja mogu šest i više mjeseci provoditi vani na pašnjaku poglavito uz rijeke, uz šume. međutim Hrvatske šume, Hrvatske vode ne dozvole pašariti u tim prostorima. Ja imam apel iz moje županije, iz Gradiškog područja uz rijeku Savu da se odobri pašarenje da te područja Hrvatskih voda iz Hrvatskih šuma ne zarastu u šikare a dobro bi došlo za seljake da mogu pašariti poglavito kada se tiče sustava krava-tele koji mogu cijelu zimu uz određene uvjete i prehranu provesti vani. Mislim da bi također kada se već to dozvolilo imali koristi i seljaci, a i štitili bi i životinje. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Željko Kolar. koji postoji u njegovoj županiji. Ja sam vido da si je ministar to zapisao tako da ste dobro iskoristili svoju repliku. **Leko, Nova replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo kolega Kolar spomenuli ste lokalnu samoupravu i spomenuli ste model koji upotrebljavati a to je djelovanje preko savjesti građana. Pa to bi bilo divno kada bi to bilo moguće provesti iako je to lijepi postupak koji treba raditi ali definitivno samo pravim zakonima a vi ste spominjali provedivost zakona, hrvatski zakoni nažalost skoro pa nijedan čim se donese više nije baš provediv, neće znači riješiti ovakve akcije iako su one dobrodošle i poželjne ali u pravilu samo represija i omogućavanje djelovanje službenicima može rješavati stvar. I upravo se te stvari moraju rješavati na razini lokalne samouprave, to vi dobro isto znadete, gdje bi komunalni redari morali imati ovlasti da mogu legitimirati, da mogu tražiti podatke, da mogu napraviti zapisnik onome vlasniku psa ili nekog drugog ljubimca kojega šeta ili koji je negdje na terenu ili da može ući u dvorište da može legitimirati vlasnika i prijaviti ga za da tako kažemo maltretiranje životinja. To je onaj dio koji nama fali. I sve se u principu svodi na čovjeka i na njegov odnos prema svemu. Pa kada spominjete povjerenstva za zaštitu koje pohvaljujete, ja to isto pohvaljujem, ja osobno imam jako puno životinja i obožavam životinje i brinem o njima ali mislim da smo mi polako pretjerali sa povjerenstvima, jedino još nismo osnovali najpotrebnije povjerenstvo a to bi trebali biti povjerenstvo za zaštitu građana. Njih bi trebalo konačno zaštiti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Željko Kolar. **Kolar, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Hrg, za mene je edukacija i obrazovanje ljudi uvijek ispred represije, uvijek. Represijom možete trenutačno nešto riješiti, edukacijom, obrazovanjem trajno. I to je nešto na čemu jednostavno moramo inzistirati. Naravno da u jedinicama lokalne samouprave imamo problema s obzirom dal su one veće ili manje, imamo veće proračune ili manje proračune. Međutim nisu tako komunalni redari bespomoćni. Imaju i oni svoje alate samo treba im dati slobodu da rade. Jer znate problem je kada si neki misle da mogu kršiti zakon i da mogu pustiti svoje kućne ljubimce da hodaju gradom i rade nered, pa onda kada ih treba pokupiti onda joj nemojte to je od našeg uglednog građana. To je problem i to si jednostavno ne smijemo dozvoliti. Znači mora biti isti odnos prema svima. A ovo što mi pokušavamo komunicirati stalno sa ljudima to nije samo u ovom slučaju, pokušavamo stalno komunicirati sa ljudima i stalno ih upozoravati na one stvari koje smatramo da nisu dobre da bi život u jednom tako malom gradiću gdje sam ja gradonačelnik bio dobar svima. Prema tome, prije nekoliko godina niste mogli vidjeti nikoga da šeće kućnog ljubimca i da ima vrećicu sa sobom, a danas je to zapravo skoro pa uobičajena stvar. Prema tome, edukacija i obrazovanje. Hvala vam lijepa. Nakon ovih replika ne mogu ne zapitati se da li je Zakon o zaštiti životinja radi dobrobiti životinja ili je radi dobrobiti ljudi? To bi trebao dobiti odgovor ne ja nego građani Hrvatske. Dobro. Nastavljamo sa raspravom. Sada je na redu klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Igor Češek. Igor (HDSSB)** Poštovani predsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega ja se također pridružujem čestitkama ministru i njegovoj odabranici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja, s Konačnim prijedlogom zakona. Mi u HDSSB-u podržavamo donošenje ovakvog zakona isto kao što bi podržali i bilo koji zakon u kojem se radi o dobrobiti ljudi i zaštiti ljudskog dostojanstva. Tako podržavamo i ovaj prijedlog zakona u kojem se radi o dobrobiti životinja. I ovo je jedan od europskih zakona gdje se naše zakonodavstvo usklađuje sa propisima EU. Konkretno Zakon o zaštiti životinja se usklađuje sa Direktivom 2010/63 EU gdje će pravne ili fizičke osobe koje se bave ili uzgojem laboratorijskih životinja ili na njim vrše pokuse morati napraviti promjene u svojim procedurama. Tako će prije provođenja pokusa morati napraviti projekt koji će ocijeniti Etičko povjerenstvo i dati odobrenje za nastavak postupka. Predlagatelj smatra da će Etičko povjerenstvo češće zasjedati te će troškove rada povjerenstva plaćati podnositelj zahtjeva za provođenja pokusa. Nadalje, prijedlog zakona zabranjuje upotrebu stupica što je u svakom slučaju pohvalno, kao što zabranjuje i uvoz u RH proizvode od kože mladunaca određenih vrsta tuljana te uvoz krzna i drugih proizvoda divljih životinja ulovljenih stupicama. Jedino što mi se samo od sebe nameće pitanje, kako će osoba koja provodi nadzor na uvozom krzna znati da je ta životinja ulovljena stupicom ili osoba koja recimo nosi krzna, a usput rečeno vjerujem da će takvih biti sve više jer smo ukinuli porez na luksuz a samim time i porez na krzno. Dolazimo do članaka o domaćim životinjama gdje se jasnije definira pojam domaća životinja sa kojima se ne bih složio jer je Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno držanje divljih životinja i cirkusima, a definiranjem pojma divlja životinja odredilo se koje su to životinje i slažem se sa navedenim popisom ali ne vidim razloga sada zabranjivati nastupe u cirkuskim predstavama devama i ljamama jer znamo da su one u određenim kulturama svijeta ipak domaće životinje. A ovaj zakon kazuje da su domaće životinje samo one životinje koje su pripitomljene i udomaćene na području RH. Također, u ovome prijedlogu zakona se mijenja članak vezan uz Povjerenstvo za zaštitu životinja tako da se osnivaju dva odbora toga povjerenstva i to Odbor za kućne ljubimce i Odbor za farmske životinje. Zaštita farmskih životinja će vrlo brzo ako želimo financijsku pomoć Europske unije zablistati punim sjajem unija ima točne kriterije kako nastambe, odnosno farme za uzgoj životinja moraju izgledati i koje kriterije moraju ispunjavati, a to se odnosi na izgled objekta, visinu, prozračnost, veličinu životnog prostora pojedine životinje. Mišljenja sam da se u rad odbora trebala uključiti i stavka zaštite ljudi od divljih životinja, a reći ću vam i što konkretno mislimo. Posljednjih godina svjedočimo razmnožavanju i stvaranju staništa za nas neuobičajenih vrsta životinja. Očito je da su iznimno topla ili bolje rečeno vruća ljeta prouzročila dopunu popisa divljih i u ovom slučaju po život prvenstveno djece opasnih životinja poput zmija riđovki. Evo i ovim putem molim sve mjerodavne na državnoj razini pa i udruge da se pozabave tim problemom. Staništa lisica su odavno u blizini kuća. Kako prigovoriti i pozvati na red čovjeka koji u svom dvorištu ubije lisicu dok mu ona stvara ugrozu za djecu? Naravno da lisica ulazi u dvorišta kuća prvenstveno zbog peradi te je nemali broj slučajeva kada se u zimskim mjesecima djeca vraćaju iz škole po mraku, a na svome kućnom pragu ugledaju lisicu. Tu su između ostaloga i kune i lasice. Zašto to govorimo? Prvenstveno iz razloga kako bih ukazao udrugama koje se bave zaštitom životinja i na taj problem jer su stanovnici tih malih mjesta i prigradskih naselja u nemoći. Kemijska sredstva koja imaju ulogu odbijanja takvih životinja gube svoju ulogu i životinje na njih ne pokazuju nikakvu reakciju, a lovcima je zabranjeno loviti takve životinje u naseljenim područjima.

"Tako je napravljeno zbog velikih razlika u načinu držanja životinja u ruralnim sredinama, od načina njihovog držanja u gradovima. Općim aktima tijela jedinica lokalne samouprave određuje se i nadzor nad njihovim provođenjem i to prvenstveno komunalnih redara." Predloženim izmjenama i dopunama želi se jasno odrediti nadležnost nad provedbom općih akata iz članka 58. Stavka 4. Zakona o zaštiti životinja te naglasiti da se postupanje veterinarskih inspektora propisuje Zakonom o zaštiti životinja i drugim aktima iz područja veterinarstva. Najveći problem prilikom zaštite životinja u jedinicama lokalne samouprave koje nemaju povoljno financijsko stanje, a takvih je nažalost puno, je taj što ne mogu adekvatno zbrinuti napuštene životinje zbog činjenice da u mnogim mjestima ne postoje niti azil za napuštene životinje niti ljudi koji će uočiti takve životinje. Nažalost, zbog iznimno niskog standarda građana svake godine baš u ovo vrijeme kada traje cijepljenje pasa svjedoci smo povećanog broja pasa lutalica po ulicama koje njihovi vlasnici puštaju da se slobodno kreću jer nemaju financijskih sredstava kako bi platili cijepljenje. Takvi psi lutalice vrlo često zbog nedostatka hrane postaju agresivni i prema čovjeku posebno djeci i predstavljaju veliku opasnost. No, kao što sam već rekao, u malim sredinama o takvim psima nitko ne vodi brigu osim par volontera ako ih ima ili savjesnih veterinara. Vjerujem da zlostavljanih životinja ima, svakodnevno možemo u medijima vidjeti brutalne načine iživljavanja nad životinjama bilo da se radi o kućnim ljubimcima ili životinjama koje služe za provedbu pokusa. I podržavam sve što ovaj prijedlog Zakona o zaštiti životinja propisuje. Ponavljam, moja je namjera ukazati na vrlo ozbiljan problem, a to je nekontrolirano razmnožavanje divljih životinja i štetočina koji su opasni za ljudsko zdravlje. Također, želim ukazati na problem napuštenih životinja lutalica i apeliram da se i državne institucije uključe u rješavanje ovih problema jer siromašna lokalna samouprava je nemoćna bez pomoći države. Da se nadovežem na kolegu Vinkovića koji je praktički izrazio i stavove kluba o smanjenju stope PDV-a na hranu za životinje. Podržavam apsolutno i klub HDSSB-a se zalaže za smanjenje stope PDV-a na hranu za životinje ali isto tako i smanjenje PDV-a na sav repromaterijal vezan uz poljoprivrednu proizvodnju. U nadi da će predlagatelj u budućnosti razmisliti o iznesenim činjenicama i krenuti u rješavanje navedenih problema klub HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na redu je jedna replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Češek kratko samo, dakle i ova vaša rasprava je pokazala da uistinu ovaj je potrebito mi u okviru ovoga zakona ste i vi raspravljali da je naravno i u ovom Zakonu o životinjama zasigurno da ljudi igraju značajnu ulogu i da je to jednostavno nezamislivo jedno bez drugoga iako je dobro podsjetiti možda i na ovom mjestu onu poznatu od generala De Gaullea koji je rekao što više poznajem ljude sve više volim svog psa. Ali, želim reći drugu jednu stvar koja me potakla na repliku, a to gdje ste govorili o divljim životinjama i nekontroliranom ovom razmnožavanju i naravno činjenju štete na usjevima naših seljaka. Pa slična situacija se događa u županiji iz koje i ja dolazim gdje svakodnevno naši poljoprivrednici naravno uz ove teškoće s kojima se susreću dakle o čemu sam govorio ranije, neću više ponavljati, ali uistinu se čine velike štete. I u tom smislu su pokrenute određene inicijative, dakle za povećanje te lovne gospodarske osnove. Međutim, u tom nema odgovora. I zato evo možda je ovo prilika i mjesto da se i na taj problem ukaže koji naravno našim poljoprivrednicima uz sve ove okolnosti čini i dodatnu štetu. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor Češek. Izvolite. Hvala vam lijepo kolega na replici. I evo ja se priključujem toj problematici, jer upravo u podnožju Papuka u tom dijelu ljudi koji se bave uzgojem ratarskih kultura bilo da se radi o kukuruzu imaju izuzetno velike štete od divljih divljih svinja. Međutim, vrlo malo se poduzima da se te štete spriječe koje su recimo ogromne. Mogu iznositi 80% prinosa, i do 80% prinosa, a nitko na žalost ne pomaže tim ljudima. Dakle, i u tom problemu je žurno potrebna reakcija od strane ili ministarstva ili nadležnih državnih institucija. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u Hrvatskom saboru u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovana zastupnica Dunja Špoljar. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Prisjetimo se zajedno u akciji razotkrivanja nezakonitog i neetičkog postupanja prema životinjama u čuvenoj aferi Bigl 21. srpnja 2005. godine s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu oslobođeni su i udomljeni psi pasmine Bigl. Njih 32, od toga 22 je imalo polomljene kosti. Slučaj je bio izuzetno medijski eksponiran. Javnost je podržala oslobađanje pasa. Udruga za zaštitu životinja podnijela je prijavu. I što se dogodilo? Ništa. Odgovorne osobe ne samo da nisu snosile posljedice već i dalje rade sa životinjama. Što se od tad promijenilo u Hrvatskoj vezano za pokuse nad životinjama. Od 2007. godine na snazi je Zakon o zaštiti životinja koji člancima 25., 26. i 33. propisuje da rješenja o odobrenju obavljanja pokusa na životinjama, rješenje o odobrenju korištenja životinja za proizvodnju bioloških pripravaka kao i rješenje kojim se odobrava korištenje većeg broja životinja, promjena vrste životinja ili promjena odobrenih pokusa i pokusnih postupaka donosi nadležno tijelo uz mišljenje Etičkog povjerenstva. Još uvijek važeći zakon iz 2007. propisao je da Etičko povjerenstvo daje mišljenje o pitanjima etike i zaštite životinja u postupcima uporabe životinja u pokusima, te u obrazovne svrhe, da predlaže kriterije i daje mišljenje nadležnom tijelu u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje pokusa. Usprkos tome Etičko povjerenstvo nije radilo. Biglovi su 2005. bili spašeni. No, jesu li spašeni bezbroj ostalih životinja skrivenih po laboratorijima i koji su i nadalje bili čak i danas prepušteni bolnim pokusima i smrti. Svaki dan se za pokuse koristi više od milijun životinja i gotovo uvijek su ti pokusi tajni bez razlike vrši li se u privatnom ili državnom laboratoriju. U stručnim časopisima objavljuju se rezultati isključivo onih uspješnih ali i tada se prikrivaju metode. Tako se redovito za seciranje na živo ili vivisekciju koristi neki u celofan umotan izraz kao na primjer istraživanje na modelu. Nedvojbeno je da su pokusi na životinjama omogućili izuzetno važna dostignuća u medicini poput primjerice otkrića cjepiva protiv uzročnika dječje paralize, difterije, hripavca, moderne anesteziologije, transplantacije organa, te različitih suvremenih dijagnostičkih terapijskih i kirurških postupaka. Svi se mi priznali to ili ne bojimo bolesti. Tako je razumno poduprijeti ono što je garancija ljudskog zdravlja, ali eksperimenti nad životinjama nisu jedini put napretka medicine. Zato pozdravljam ovaj prijedlog izmjena Zakona o zaštiti životinja, jer predlaže promjenu procedure za pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem, nabavom i korištenjem laboratorijskih i drugih pokusnih životinja. Usklađivanje zakona sa direktivama EU određuje da će se pokusi moći provoditi samo u okviru projekata i to onih koji budu pozitivno ocijenjeni, a tu će ocjenu davati već postojeće Etičko povjerenstvo. Prijedlog zakona nalaže da je za vrijeme postupaka koji se provode nad životinjama tijekom znanstvenih istraživanja obveza ne samo moralna nego i zakonska osoba odgovornih za planiranje i provođenje pokusa kao i neposrednog istraživača da prije i tijekom pokusa postavljaju sebi ova pitanja. Prvo, je svrha istraživanja i nadilazi li potencijalna znanstvena korist dobivenih rezultata stvorenu nelagodu i patnju životinja? Je li moguće primijeniti odgovarajuću zamjenu modela, odnosno replacemant? Je li moguće racionalizirati i smanjiti broj životinja u pokusu, odnosno redaction? Je li moguće usavršiti eksperimentalni model, odnosno refeinming? Ova su načela poznata kao tzv. 3R model, odnosno replacemant zamjena modela, redaction smanjenje broja životinja i refeinment poboljšanje modela čije je provođenje i pridržavanje propisano različitim međunarodnim deklaracijama o etici pokusa na laboratorijskim životinja. Pridržavanje načela 3R modela tijekom planiranja i provođenja pokusa na životinjama bitno pridonosi moralnoj, a također i znanstvenoj kvaliteti istraživanja. 3R model ovim prijedlogom zakona u Hrvatskoj dobiva zakonski okvir. Ali očekujemo i strogu kontrolu njegove primjene. Pri raspravljanju i prihvaćanju ovog zakona nemojmo zaboraviti. Svatko tko je stekao naviku gledanja na život bilo kojeg živog bića kao bezvrijednog u opasnosti je da dođe u ideju da su ljudski životi također bezvrijedni što je napisao veliki humanist doktor Albert Schweitzer. Hvala vam lijepa.

Kao što je rečeno prijedlog Zakona o izmjenama zakona i dopunama Zakona o zaštiti životinja jest usklađivanje tog zakona sa zakonodavstvom EU. O detaljima samog govorio je uvodno i ministar, u ime kluba HNS Liberalnih demokrata govorio je kolega Mandić. No, važno je govoriti osim u krizi u gospodarstvu i krizi u društvu i o nama, o nama kao ljudima, o nama kao pojedincima koji živimo u zajednici sa drugim pojedinkama i pojedincima. Važno je govoriti o nama i našim nastojanjima da živimo u uređenom društvu, u društvu u kojem možemo realizirati osobne talente i ostvariti svoje ambicije. Svi se rađamo, ne baš svojom voljom, kao pojedinci i pojedinke s pravom na život, pravom na sigurnost, pravom na slobodu i pravom na sreću. Kao punoljetne pojedinke, odnosno pojedince mi smo se dobrovoljno odlučili da želimo živjeti u uređenoj zajednici i za to smo osnovali državu. Ona, država je tu da nam osigura sigurnost, da naš štiti od nas samih i od ugroza izvana. Država ima zadatak osigurati nam jednako pravni okvir u kojem svi jednako pravno ostvarujemo svoje želje i svoje ambicije shodno našim osobnostima, talentima, sposobnostima, a u okvirima pravnog poretka. Ustavom smo se odredili da želimo i socijalnu državu. U razvijenom svijetu tzv. zapadne civilizacije najmodernija, najnaprednija države u čiji krug uskoro i mi punopravno ulazimo pokazuje najviše domete humanosti i osjetljivosti na bilo čije patnje. Moderna društva osim patnje ljudi sve više razumijevaju i patnje životinja. Moderna društva etabliraju prava životinja i štite ih zakonskim propisima, hvala Bogu i Hrvatska je takvo društvo. Mahatma Gandhi je napisao: "Većina, veličina i moralni napredak nekog naroda moći će se mjeriti po tome kako postupa prema životinjama.". U današnjem svijetu sve se više približavamo idealima o pravima živih bića, svih živih bića. Još uvijek u kolektivnoj svijesti svih naroda i država prevladava mišljenje o neophodnom uzgoju životinja za prehranu i tog će se na dulji rok rijetko koja država odreći. Ipak, donose se striktni propisi o načinima ubijanja tih životinja direktnim odredbama, tehničkim preciznim uputama i o načinu uzgoja i on načinu ubijanja životinja za prehranu ljudi u cilju maksimalnog mogućeg umanjenja patnje tih životinja. Sve su veće restrikcije, uzgoj životinja za krzno ili kožu i tu su društva sve svjesnija. Društva danas osuđuju, države zabranjuju razne pokuse na životinjama, eksploataciju životinja u cirkusu, zatvaraju se maksimalno humaniziraju zoološki vrtovi. Kućni ljubimci postaju članovi obitelji, veterinari postaju obiteljski liječnici. Svijest o pravima i humanijem odnosu spram životinja sve je viša. Istina je, što je netko negdje napisao da će nam se naši potomci u dalekoj budućnosti čuditi i gledati na naše doba kao doba nebrige za prirodu i okoliš i kao doba okrutnosti spram životinja i vjerojatno će im biti teško shvatljivo da smo bili toliko nerazumni u odnosu na prirodni okoliš i toliko nehumani u odnosu spram životinja. Humanost je općenito prihvaćeno i korišteno stajalište prema kojima djeluje pojedini individualci, to su sreća i dobrobit pojedinca i društva, poštovanje dostojanstva, identiteta i života čovjeka, razvoje čovjeka, dopuštanje razvoja dostojanstva i slobode ljudi u društvu. Filozofi humanizma su često raspravljali o poželjnim osobinama čovječnosti, pogotovo tema kao što čovjeka čini čovjekom ili kakav bi čovjek trebao biti. Glavni cilj humanizma bilo je mirno, tolerantno i kultivirano ophođenje među ljudima. Johann Gottfried Herder bio je mišljenja da je čovječanstvo samo djelomično, čovječnost samo djelomično urođena i da se tek mora razvijati nakon rođenja. Prema jednoj teoriji čovjek može svoj položaj čovječnosti umanjiti ili uvećati prema svojim djelima. Djela koja povećavaju čovječnost sadrže dobre ciljeve kao što su ljubaznost, dobrota, čovjekoljublje, milosrđe i suosjećanje. Teorija humanista je također definirala i nepoželjno ponašanje takozvano nečovječnost. Filozof Ciceron postavio je pitanje što čini čovjeka čovjekom, te je sam svima nama odgovorio: "Bezobziran čovjek koji se ne zanima za druge ljude nije human, on je nečovječan.". Prema istim razmišljanjima uz pomoć dobrih ili zlih djela pojedinci mogu postati čovječni ili nečovječni. Iako se prema nekim definicijama čovječnost dijeli, definira kao moralno ponašanje čovjeka u skladu s etičkim vrijednostima postavljenima u određenoj zajednici, često se događa da se prilikom radikalizacije neke zajednice ti pojedinci protive agresiji koja im se nameće. Princip humanosti, odnosi na jednakost svih ljudi bez obzira na porijeklo ili spol, dostojanstvo ljudi i pacifizam, također sadrži toleranciju i poštovanje svih osoba i njihovih uvjerenja, a u ponekim perspektivima i poštovanje životinja i prirode općenito. Čovječnost se često veže uz duhovnost. Čovječnost je temelj za ljudska prava i u većini demokratskih država svijeta koja se polako razvija kroz povijest, grubo kršenje ljudskih prava tijekom ratovanja, diktature ili eksploatacije neke nacije predstavlja kad kad zločin protiv čovječnosti. Ted Rigelnton je razvio teoriju kako je zlo u ljudima imanentno, ali isto tako imanentna je ljudska borba protiv zla. Naime, svako zlo traje i može trajati neko kraće ili dulje razdoblje, ali u ljudskoj je naravi da zlo prepoznaje i da se protiv zla bori te da se borba protiv zla od često pojedinca ili manje grupe pretvori u borbu cijelog društva protiv zla dok se određeno zlo ne pobijedi. Dobro, odnosno čovječnost na koncu uvijek pobjeđuje jer je uz razum po naravi jače od zla. Čovječnost se posebno iskazuje u odnosu spram slabijih i nemoćnijih. Životinje su u odnosu na ljude potpuno nemoćne i u okrutnoj su vlasti ljudi. Ljudi su sve svjesni da okrutnost spram životinja zlo i sve su više svjesni svoje obveze zaštite životinja. Zbog toga se i donose zakoni koji određuju humaniji odnos prema životinja i štite prava životinja. Ovakvi zakoni osim što čine dobro slabijima u ovom slučaju životinjama čine i nas ljude više ljudima. Hvala lijepa. I na kraju poštovana zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre, predstavnice Vlade. Na samom početku izlaganja o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja želim reći da sam razočarana ovim prijedlogom i smatram ga degradacijom u odnosu na važeći zakon, zakonom koji umjesto da ide u pravcu povećanja prava životinja, ta prava umanjuje. Pozitivno je što prijedlog zakona sukladno direktivama EU zabranjuje uvoz kože i proizvoda od kože mladunaca određenih vrsta tuljana, uporabu stupica te uvođenje krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinja ulovljenih stupicama i proizvoda od krzna pasa i mačaka. Pozitivna je dopuna pojma domaća životinja, da se spriječi pokušaj manipulacije pri nastupima cirkusa sa životinjama koje nisu udomaćene u Hrvatskoj kao domaćim životinjama i tu je manje-više kraj pozitivnim promjenama. Već godinama uspješno surađujem sa animalističkom udrugom Prijatelji životinja i dijelim njihovo nezadovoljstvo vezano uz tekst ovog zakona. Iako je razlog zbog kojeg se donosi ovaj zakon usklađivanje sa pravnom stečevinom EU što bi zbog proklamirane europske politike vezano uz problematiku prava životinja trebalo biti povećanje opsega prava životinja nažalost ovim prijedlogom zakona ta se prava u određenim aspektima smanjuju. Podsjećam predstavnike ministarstva poljoprivrede da se u članku 13. pročišćene inačice ugovora o EU, ugovora o funkcioniranju EU navodi da su životinje čuvstvena bića zbog čega unija i države članice punu pažnju posvećuju zahtjevima za dobrobit. I u Direktivi 210/63 Europskog parlamenta i vijeća od 22. rujna 2010. godine o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe piše da životinje imaju intrinzičnu vrijednost koja se mora poštivati. Postoji također etička zabrinutost šire javnosti što se tiče uporabe životinja u postupcima. Stoga prema životinjama uvijek treba postupati kao prema svjesnim stvorenjima. Nadalje izuzetno je važno naglasiti da članak 2. Direktive 63/210 koji se odnosi na strože nacionalne mjere propisuje da države članice mogu poštujući opća pravila postavljena ugovoru o funkcioniranju EU zadržati odredbe na snazi 9. studenog 2010. godine čiji je cilj osiguravanje šire zaštite životinja koji ulaze u okvir ove Direktive od onih sadržanih u ovoj Direktivi. Prije 1. siječnja 2013. godine države članice trebaju informirati komisiju o takvim nacionalnim odredbama. Komisija će skrenuti pozornost na njih drugim državama članicama. U direktivi stoji i da stavovi prema životinjama ovise također o nacionalnim percepcijama i neke države članice traže da zadrže opširnija pravila vezano uz dobrobit životinja od onih dogovorenih na razini Unije. U interesu životinja i pod uvjetom da to ne utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je omogućiti državama članicama određenu fleksibilnost o zadržavanju nacionalnih pravila usmjerenih na širu zaštitu životinja u onoj mjeri u kojoj su oni u skladu s ugovorom o funkcioniranju EU. Stoga smatram da su Prijatelji životinja u pravu kada traže da se izmjenama zakona o zaštiti životinja omogući šira zaštita životinja koje se koriste za pokuse a kako je to definirano člankom 23. Zakona o zaštiti životinja od one definirane prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja s konačnim prijedlogom zakona. Nažalost moram konstatirati da je za razliku od naprednih odredbi novog Kaznenog zakona ovim prijedlogom zakona propuštena prilika za poboljšanjem zaštite životinja u Hrvatskoj. Najveći gubitnici u izmjenama su životinje koje se koriste u pokusima iako se detaljnije definiraju uvjeti provođenja pokusa. Ministarstvo nije prihvatilo argumentaciju Prijatelja životinja da znanstvena zajednica pri planiranju pokusa treba uzeti u obzir sve dostupne podatke dobivene u pokusima ne samo one u EU kako ne bi došlo do udvostručavanja pokusa i nepotrebne patnje životinja. Iako su dosad bili zabranjeni pokusi na životinjama radi istraživanja i razvoja kemijskih sredstava za pranje i dezinfekciju predmeta opće uporabe, droga i općih učinaka radijacije, izbacivanjem iz zakona sada su ujedno legalizirani što je poražavajuće. Posebno mi je žao što ministarstvo nije ukinulo odnosno zabranilo tako zvana tradicionalna natjecanja bikova na što sam upozorila prije koji mjesec i u pisanom zastupničkom pitanju i dobila neobičan odgovor da se radi o kulturnoj tradiciji što je čista izmišljotina jer u našoj kulturi ne postoji nikakva tradicija borbe bikova. bikova. A zbog ove apsurdne odredbe koja tradicionalne borbe bikova doduše smješta u dinarski kraj danas se borbe bikova održavaju čak i u Vrbovcu gdje zasigurno imaju tradiciju dugu punu dvije godine. Izmjene zakona definiraju i obredno klanje koje se izvodi u skladu s odredbama vjerskih zajednica rezanjem vrata životinji pri punoj svijesti iskrvavljenjem bez prethodnog obmanjivanja a definiraju i smršivanje odnosno drobljenje neželjenih živih muških pilića u proizvodnji jaja u svrhu odstranjivanja suviška jednodnevnih pilića i embrija u jajima. Ne znam kako se čini vama, ali meni to izgleda kao potpuno nepotrebna okrutnost koju ne mogu opravdati nikakvim vjerskim ili u slučaju drobljenja pilića ekonomskim razlozima. Udruga Prijatelji životinja već godinama se bore za izmjene zakonskih odredbi kako bi se njime štitile životinje a ne želja profitom pojedinaca, interesnih skupina. No većina prijedloga nailazi na odbijanje ministarstva. Zbog toga se slažem s Prijateljima životinja da je prijedlog zakona specistički jer štiti ekonomke i druge interese ljudi a životinje se pritom štite u okvirima koji ne ugrožavaju te interese što je pogrešno. I na samom kraju rasprave želim reći da ću ovaj prijedlog zakona sam podnijela amandman te pozivam predlagatelja Ministarstvo poljoprivrede da razmotri taj amandman kao i da razmotri amandmane kluba zastupnika i zastupnica HNS-a koji smatram da su kvalitetni i da bih ih trebalo ministarstvo prihvatiti kao i ovaj amandman i u tom slučaju ću podržati taj prijedlog zakona. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje prijavljene su replike. Prva replika i poštovani zastupnik Marin Jurjević. kolegice Mirela zaista naveli ste neke drastične primjere okrutnosti prema životinjama na koje je spreman čovjek. Nije nikakva tajna da je ljudsko biće najokrutnije živo biće da čitava novovjekovna povijest je povijest nasilja. Isto kao što nije tajna da su neki veliki filozofi kao što je Nietzsche govorili o čovjeku kao nesavršenoj životinji jer životinja živi u skladu sa svojom prirodom sa svojim recimo to tako bitkom, dok čovjek je nasilnik i nad prirodom i nad drugim živim bićima. Mislim da nam je kao civiliziranim ljudima za uraditi sve kako bi se došlo do svijesti da druga živa bića nisu za to da bi zadovoljavala ponekad i apsurdnu, nepotrebnu i ne znam čime motiviranu ali postojeću dugovjekovnu potrebu čovjeka da druge muči u ovom slučaju životinje. Zato se slažem sa biti onoga što ste govorili. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Mirela Holy. vođeni određenim i vjerskim razlozima jer većina vjera institucionaliziranih vjera na svijetu govori o tome da je čovjek gospodar svih drugih bića sebi moralno opravdava različite neetične i nemoralne postupke koje radimo prema drugim životinjama. Ono što mi moramo imati na umu jest to da je i čovjek kao što ste i rekli u svojoj replici također jedno živo biće odnosno životinja i da kao takva životinja ima svoju ulogu u ekosustavu. Međutim činjenica je da je čovjek uzimajući sebi ovlasti gospodara iskoračio iz određenih prirodnih zakonitosti i danas jako teško o sebi promatramo kao o bićima koja su također u lancu prehrane nekim drugim bićima hrana. Ja nisam govorila o onome što je zadnji front animalističkog pokreta, a tu bih savjetovala svim kolegice i kolegama da pročitaju jednu prekrasnu knjigu koja se zove "Oslobođenje životinja" od Petera Singera koji se smatra biblijom animalističkog pokreta, gdje se govori o različitim koracima u postupcima oslobođenja životinja, a onda zadnja je prelazak na moralno osvještenje i prehranu ali bojim se da smo još daleko od tog cilja. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. ja sam isto tako u ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada govorio o kulturnoj tradiciji borbe bikova. I sada je pitanje tko to brani, tko tvrdi da je to kulturna tradicija? koji to brani? Ja ne vjerujem da postoji neki lobi koji bi se bojao da su to neki moćnici koji su nego vjerujem da je zakonodavac koliko je to je zakon iz 2006.čini mi se ne znam iz koje godine, zakonodavac 2006.nasjeo pričama jer ne zna ni što je tradicija ni što je kultura. Izgleda da je sve manje u Hrvatskoj kulture i sve manje tradicije, sve se počelo miješati, sve se gazi jer da je u Hrvatskoj tradicija borba bikova to nikad nitko nije znao. Pa to je ono što ste naveli da u Vrbovcu dvije godine tradicija pa je to fantastično, tako i ovo mislim kod nas sada možete kažu jubilarni drugi puta. Mislim ne znam o čemu se to radi ali zakonodavac nije ispravio u ovom zakonu. Ovo se samo usklađujemo ali ono što smo trebali maknuti iz zakona nismo maknuli, nismo pokazali nimalo humanosti, nismo čak pokazali ni interese ni želje. Tako da svi oni koji imaju nekakvog osjećaja sućuti prema životinjama i ovaj zakon će doživjeti kao nož u leđa. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega, pa povijest te odredbe u zakonu je prilično neobična. Naime, koliko je meni poznato to nije bio sastavni dio samog prijedloga zakona iz 2006.nego je to bio jedan amandman koji je podnio jedan jedan zastupnik, ne sjećam se sada više koji je to zastupnik bio, i znači mimo bilo kakve nekakve uobičajene procedure odjednom je borba bikova u Hrvatskoj postala jedna tradicijska kultura. Evo ga o tome je snimljen i jedan interesantan film koji ne zauzima nekakav etički odnos prema tom pitanju ali je interesantno da je evo taj taj fenomen izazvao i interes da se oko toga stvori jedna priča u filmu. I doista mi nije jasno zbog čega predlagatelj odnosno Ministarstvo poljoprivrede nije u ovom prijedlogu zakona izbacio tu prilično besmislenu odredbu koja doista nema nikakvu kulturnu niti tradicijsku vrijednost u Hrvatskoj. Pa nismo mi Španjolska gdje je nekakva korida i borbe bikova, a i u Španjolskoj se već jako dugo govori o nepotrebnoj okrutnosti nad životinjama u tim praksama. Hvala lijepo. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova i zastupnika. Na kraju u ime predlagatelja Vlade RH završna riječ poštovanog ministra Tihomira Jakovine. Izvolite. Zahvaljujem štovani gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolege zastupnici. Pomno sam pratio i bilježio ovu raspravu s obzirom na uskladbu zakona sa EU standardima i regulativom sam mislio vrlo kratko se zahvaliti samo na diskusiji i predloženim poboljšanjima. Ali s obzirom da je iznešeno i nekoliko stvari koje su me jednostavno nagnale na raspravu ili dodatno pojašnjenje ću pokušati onda kvalitetno iskoristiti svoje vrijeme. Štovanom kolegi Vukšiću hoću samo jednu stvar na neki način dodatno pojasniti da je govedarstvo kao izuzetno važan segment poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i svakog nacionalnog poljoprivrednog korpusa kao takovo složeno od više načina uzgoja, pa imamo mliječno govedarstvo, imamo tovno govedarstvo i imamo sustav uzgoja krava – tele. Vjerojatno o ovome što ste govorili o prekrasnim kravicama na ispaši je se odnosilo i u vašem razmišljanju na ovaj sustav krava – tele, ali ste onda trebali vjerojatno umjesto Slavonije iskoristiti zapravo odlične prirodne resurse za poredbu, odnosno tu digresiju Like ili Banovine koja na žalost nije iskorištena u onome dijelu koliko bi trebalo i kako trebalo. Možda u ovome dijelu spomenuli ste se na kolege veterinare koji su vas upućivali o nehumanim uvjetima držanja i postupanja prema životinjama. Mislim da je to prilično paušalna ocjena, jer veterinari su humani ljudi koji vole životinje, koji su odabrali taj poziv i znaju da sukladno zakonu ukoliko netko drži životinje u nehumanim uvjetima i neadekvatnim uvjetima je to dužan zakonski prijaviti inspekciji koja će onda poduzeti sve radnje potrebne za sankcioniranje takovih ljudi. Ovako to je vjerojatno onako više malo populistički rečeno dobri ili lošiji uvjeti. Siguran sam da i naši vrijedni stočari sa velikim ulaganjima koje su imali i koji rade u uvjete i dobrobit, unapređenje dobrobiti samih životinja rade standarde koji su vrlo blizu EU i to sa svim novim objektima ili objektima koji se adaptiraju iz dana u dan vidimo. Ukoliko ima takvih slučajeva pozivam i vas, ali i te kolege koji govore o nehumanom držanju i čini mi se nekim skijama ili sankama ili slično da to prijave, pa ćemo onda kroz naše nadležne inspekcijske službe to svakako žurno reagirati. Mislim da je i u vašoj raspravi ali i od štovane kolegice Holy kao poseban problem naznačena bikijada, odnosno održavanje borbi bikova, pa ću na neki način biti slobodan to ovdje dodatno pojasniti. Borbe životinja, odnosno borbe bikova nisu regulirane pravnom stečevinom EU. Svaka zemlja članica može donijeti nacionalne propise koji dodatno uređuju ovo područje samo tu trebamo napraviti jasnu distinkciju ili razliku između koride, korištenja oružja, usmrćivanje životinja i onoga što je tradicijsko ili ako govorimo o bikijadama ili borbama bikova. To stvarno nisu borbe onda bi možda preciznije trebali koristiti pojam odmjeravanje bikova, jer one to u stvarnosti jesu. Vrlo često u tome bude vrlo malo fizičkog kontakta između životinja. Nema pravih borbi, nema fizičkih posljedica, nema usmrćivanja životinja. A isto tako kad se već pozivamo i usklađujemo naše zakonodavstvo sa EU onda treba reći da je ta ista EU pridaje veliki značaj i kulturnom nasljeđu država članica koje zadržavaju svoju nadležnost iz područja kulture, pa onda i ovaj običaj sučeljavanja ili odmjeravanja bikova je zanimljiv i u turističkom i u kulturnom smislu. Kad smo govorili i navodili primjer Vrbovca onda bi mi bilo zgodno da ste naveli primjer takvog odmjeravanja snage bikova, čini mi se da i hrvatska kinematografija da je spominjana, a taj film govori i o tome na području Dalmatinske zagore, odnosno Splitsko-dalmatinske županije a kada smo radili i prijedlog ove izmjene i dopune zakona konzultirali smo niz ljudi pogotovo i na intervencije Hvala i vama. Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Također možemo naći i u nekoj publikaciji osnovu za to, znači zaštita nacionalnog blaga u svjetlu europskog prava iz 2007. godine gospođe Majde Rubić u djelu Primjeri iz registra nematerijalne kulturne baštine i prijedlozi za prijavu gdje to govori kao o poznatom narodnom običaju bodrenja bikova. Ovo kad govorimo da li je to tradicija ili ne, ako se nešto održava još od gotovo 1890. godine onda možemo govoriti o tradiciji. I još jednom napominjem pri ovakvom odmjeravanju ili borbi bikova na tim takovim događanjima i bikijadama nema težih ozljeda bikova niti njihovog međusobnog usmrćivanja, a kao i sve ostale izložbe i manifestacije i ovakve stvari se uredno prijave i na njima su prisutni i naši veterinarski inspektori. Borbe se odvijaju tako da se životinje međusobno odmjeravaju. do govora tijela, do međusobnog fizičkog kontakta, ali najvećim dijelom završava tako da slabija životinja napušta arenu bez borbe i slobodno odlazi. Uz ovu priču, da uz ovu argumentaciju odgovorno odbijam bilo kakve poredbe i nebrigu o životinjama, a govorim poredbe o načinu i pravilima koji su koji su praksa za španjolsku koridu i slične događaje koji i obilježavaju njihovu tradiciju u kulturi, ali gdje stvarno dolazi do usmrćivanja životinja i do nečeg što i nama nije prihvatljivo. Ovakav način borbe je zapravo pristao i kod nas ne samo odmjeravanja, nego i u nekim drugim europskim zemljama i zato smatramo da smo na ovaj način ga u zakonu trebali i ostaviti. Kroz raspravu je nadalje bilo nešto primjedbi vezano i za obaveze komunalnih redara, odnosno svega onoga što je vezano za kućne ljubimce i postupanje jedinica lokalnih samouprava u tom dijelu i prilično me čudi da su moji cijenjeni kolege koji dolaze sa slavonskog područja dosta bez posebnog odziva slušali kolege sa juga koji imaju barem 10-ak puta veće proračune nego slavonske općine i gradovi, a bez problema su i dosad primjenjivali pozitivne odredbe zakona i skrbili i brinuli i radili za dobrobit životinja sa napuštenim i ostavljenim životinjama sukladno zakonu. Mislim da i ne vidim razloga zašto ne jer i ja dolazim iz lokalne samouprave iz tri mandata prije sebe, zašto ne iskoristiti mogućnost da se jedinice lokalne samouprave povežu na određenom projektu, a i Sklonište životinja i briga o napuštenim životinjama, uostalom i jedan projekt koji je vrlo zanimljiv za dva susjedna grada ili općine koje gravitiraju određenom gradu pa da se to riješi na vrlo kvalitetan i precizan i dobar način. Također, ne vidim razliku i razloga zašto to ne bi bio jedan od kvalitetnih projekata za korištenje sredstava iz ruralnog razvoja koji će nam biti na raspolaganju. Projekt treba osmisliti kao takav, treba ga dobro organizirati, treba ga provesti, a sve jedinice lokalne samouprave koje imaju komunalne komunalne redare i komunalne službe već sad u djelokrugu svojega rada između ostalog pokrivaju i ovaj dio. Ovo nije nešto što je novo, ovo smo radili u jedinicama lokalne samouprave i sada samo je na neki način dodatno precizirano u cijeloj priči. Vezano za skloništa koja su dosta precizno označena u ovome dijelu napomenut ću još jednu stvar, to nisu jedine mjere koje su predviđene za brigu o napuštenim i ostavljenim životinjama. Između ostalog i ovaj zakon ali i u onom dijelu i sad ponovno govori i o propisanim mjerama zabrane napuštanja životinja, o propisanim mjerama označavanja odnosno čipiranja praćenja životinja i mogućnosti kastracije i ostaloga. Znači, na kvalitetan način možemo to i kroz ovaj zakon dodatno odrediti. Ali izuzetno je važno, mislim ono što je štovani kolega Kolar rekao da radimo na svijesti, da radimo na podizanju svijesti naših mještana u odnosu i na kućne ljubimce ali i životinje općenito. Štovani kolega Đurđević je iznio tezu vezano za pašarenje, odnosno nemogućnosti pašarenja na površinama koje su u obuhvatu šumsko-gospodarskih oblasti, odnosno u vodno-gospodarskim obuhvatima. Mislim da se ne mogu složiti s vama da se to uz točno regulirana pravila uz zahtjeve može ali ne normalno … /Govornik se ne razumije./… na nasipima. Znamo ako govorimo o govedima da su to papkari, da su to teški papkari i oni uništavaju kao takvi same nasipe ali u onom dijelu obuhvata, vojnih obuhvata se to može napraviti i to se prakticira ali ne bez kontrole i ne bez točno određenog načina … /Govornik se ne razumije./… procedure koja je propisana.

i potrebu i želju i moga ministarstva i poštovanje svih najviših ekoloških standarda i dobrog rada većine nevladinih organizacija koje brinu i skrbe o potrebama životinja volio bih da se uvijek ne traže samo ili apelirao bih da se ne traže samo negativne stvari koje se ili potencijalno negativne stvari koje se predlažu zakonima i podzakonskim aktima nego da na neki način isti i u praksi pokažu malo više brige i interesa o samim životinjama. Znamo primjer prošle godine kada smo imali pojavu bjesnoće u nekim našim skloništima da isti nažalost djelatnici te udruge koju spominjete nisu odradili sve ono što je postojeća zakonska regulativa rekla, a to je da se udomljavanje životinja, odnosno kućnih ljubimaca iz skloništa ne smije raditi prije nego što je još prošao monitoring tih životinja, odnosno određeni vremenski period koji oni moraju biti u skloništima. Da te životinje moraju biti cijepljene protiv bjesnoće i tek onda sigurno udomljene. Nažalost, i zbog prakse i zbog velikog broja životinja koje su u skloništima to se ne poštuje i onda se de facto otvara stvarno mogućnost koja je izuzetno opasna, a to je pojava bjesnoće koja s obzirom na oblik bolesti o kojoj govorimo obično može završiti izuzetno teškim posljedicama i smrću, a to nikom nije u interesu. Suradnja, rad sa udrugama da, ali ne na način samo da se traže negativnosti, da se traže loše strane, a da se na neki način koriste prava ali ne i obaveze konzumacije zakona i podzakonskih odrednica kao takvih. Štovane kolegice i kolege koristim priliku zapravo sad na kraju zahvaliti i klubovima i vama koji ste spremni podržati ovaj zakon jer isti nije samo daljnja uskladba zakonodavstva RH sa relevantnim zakonodavstvom EU nego zapravo dodatno i podiže i unaprjeđuje standarde dobrobiti i zaštite životinja, a shodno tome i svih nas i naših lokalnih zajednica. Zahvaljujem.

Ajde da mi to pojasnite što je to kulturno kad, a to piše u zakonu borba bikova, pročitajte, ne odmjeravanje snaga. Pa čak i ovo kažete malo je fizičkog kontakta, ali može doći do više fizičkog kontakta. To mi nije jasno. Kulturna tradicija nije. Može biti tradicija, ali ne može biti kulturna tradicija. Pojam kulture je nešto sasvim drugo. Ali, neću o tome, neću ni o populizmu što ste rekli. Držanje stoke, tako svaki puta kad predstavnici Vlade govore ovdje izgleda idealno ali ipak Hrvatska nije idealna zemlja. htio prije ste govorili o tome način uzgoja, vrstama stoke što otprilike znamo iako se time ne bavimo, međutim ja bih iskoristio priliku kad ste tu ja sam vas prošli puta pitao, smo tražili prekid sjednice da nam malo pojasnite o tome kakvo je stanje je stanje stvari sa hranom u Hrvatskoj, što je sa zatrovanim mlijekom, što je sa deklaracijama, kako se može u lazanju umjesto junetine naći konjetina, što zapravo Hrvati jedu, kakva je hrana na policama? Evo sad je prilika, prošli put je predsjednik Sabora rekao da niste u mogućnosti, sad ste ovdje pa da ne tražimo 10 minuta prekid sjednice da bi se konzultirali, ja bih molio da, i na koji način inspektorat radi, kada djeluje, tko nama, trebaju li nam vani u Bosni i Hercegovini reći da mi imamo zatrovano mlijeko. Pa ja bi vas lijepo molio da budete ljubazni pa da nam pojasnite ako to dopusti predsjedavajući. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo ministar će u okviru odgovora na repliku. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa prije svega naveo sam institucije koje su dale pozitivno mišljenje i zašto smatraju i to dijelom i tradicije, i kulturne baštine naših ruralnih krajeva, ali i dobru mogućnost turističke ponude ili nadopune turističke ponude u tom području. I kao takvo mislim da ne treba posebno obrazlagati. A vezano za ovo vaše pitanje, a govorim o mliječnom govedarstvu i o kako ste rekli zatrovanom ili kancerogenom mlijeku, kao takvom još jednom koristim priliku kao i cijeli prošli tjedan kako smo rekli da ne treba stvarati nepotrebnu paniku kod hrvatskih proizvođača. Sustav je spreman, sustav je odradio sve što treba i kroz sustav monitoringa redovnog kao takvog, ali kroz sve pojačane mjere koje smo napravili u nazad 10 dana. To nije problem koji se pojavio samo u RH i vezan je za nas, po ovome svemu što pratimo kroz izvješće i u suradnji s kolegama vidimo da je to vezano i za Mađarsku, i za Sloveniju, i za neke pošiljke iz samoga samoga mlijeka iz Njemačke. Tako da nije nešto što je vezano samo za nas. Sustav je odradio svoj posao, napravili smo odmah, o prijavi smo uzeli dodatne kontrole tih šarži, obavijestili smo promptno po po orijentacijskih metoda koje smo proveli kod nas u Hrvatskoj, stavili smo u sustav brzog uzbunjivanja, nakon toga smo naložili povlačenje tih šarži sa trgovačkih trgovačkih polica i sa izvješćem smo obavijestili javnost. Napravili smo pojačane kontrole, kompletno i sustava u samoj proizvodnji, znači u industriji i u našim mljekarama. Sljedivošću do samih kooperanata uz kontrole i stočne hrane da bi našli uročnik, i da bi putem akcijskog plana i poduzetih mjera to zamijenili odnosno riješili cijeli problem kao tako. Neću posebno opće spominjat da su pojačane, posebno pojačane kontrole iz svog uvoznog mlijeka na granici kao takove. Osim nas to rade i sanitarna inspekcija koja je odgovorna za zdravstvenu ispravnost odnosno proizvode na policama. Hvala lijepo poštovani ministre. Pa, evo nekoliko riječi samo oko ovog zakona. Pa meni je jasno naime da smo mi i u prijašnjem zakonu, tamo precizirali određene stvari i donesene su i određene odredbe, dakle za one ljubitelje i vlasnike životinja pasa, ali mislim da je to nedovoljno. Gledajte ja sam čelnik jedne male jedinice lokalne samouprave koja ima velikih problema upravo sa tima psima, jer pojedini ti ljubimci toliko vole te pse da ih iz druge općine dovoze u moju. Pazite, to je istina, dovoze i puštaju ih i ja kao gradonačelnik imam velikih, velikih problema. Ja bi doista volio da se i u novom zakonu ugrade odredbe gdje će ti vlasnici ako vole već toliko te svoje životinje, da ih doista i vode brigu o njima, i da se propišu daleko veće kazne za vlasnike nego što su one do sada bile. Naime, jedinice lokalne samouprave koje upravo imaju male proračune jednostavno koliko god mi imao i zbrinjavanje životinja, nisu u mogućnosti plaćat onu tvrtku koja je obvezna zbrinut sve one pse lutalice i životinje koje se zateknu na cesti. I to je jedan od velikih problema upravo u takvim jedinicama lokalne samouprave i doista molim vas da u budućnosti vidite kako i na koji način u ovome zakonu ugradit ove odredbe koje će natjerati jednostavno svoje vlasnike i ljubitelje da ne stvaraju ovakve probleme jedinicama lokalne samouprave kao što je to danas vidljivo, jer ako štuju, i poštuju i vole životinju neka onda o njoj i vode brigu. I zato vas molim, povećat svakako kazne, jer jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti to zbrinut osim onih jedinica naravno koje imaju daleko veće proračune. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa štovani kolega Luciću vi ste upravo rekli sve ono što je dobro napravljeno u zakonu, kao takovo i ugrađeno. Ja ću još jednom samo ponoviti, mi ne govorimo općenito o zakonu koji nije definiran. Mi smo točno rekli da je zabranjeno napuštanje životinja i koje su kazne, odnosno kozenkvencije za one koji to rade. Sustav, prije svega govorili ste o psima koji jesu problem, kad su u slobodnom prostoru jel, su nekontrolirani i onda mogu biti opasni i za naše mještane, ali sustav označavanja, odnosno čipiranje pasa je nešto što je obvezno u RH i putem toga se može doći do neodgovornih vlasnika tih kućnih ljubimaca koji su svojim ponašanjem doveli, zapravo i do rizika, odnosno potencijalnih mogućnosti i problema za cijelu lokalnu zajednicu. Sustav kazni je određen sukladno zakonskoj regulativi koju smo mogli, važno je, ne toliko, i ne možemo tu podizati kazne, ali je puno važnije, puno po meni važnije da budemo efikasni i da se te kazne plaćaju. Primjer je najbolja pouka za sve one koji će ubuduće na tako neodgovoran način se ponositi prema kućnim ljubimcima. Zahvaljujem. I treća replika, poštovani Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa gospodine ministre, primijetio sam da ste afirmativno govorili o stočarima i meni je to drago čuti, ali jedno je, jedno su riječi a drugo su dijela. Točno je da su naši stočari i stručni i da sa marom i sa ljubavi to rade ali problem je u tome što nažalost odustaju. Nažalost mnogi odustaju što za posljedicu ima ono o čemu sam govorio. To je zatvaranje brojnih farmi, obiteljskih gospodarstava, koliki broj stoke da ne ponavljam završava na prisilnom klanju i to je nažalost veliki problem. Znamo što je uzrok tome nakon svih ovih napora koji su naši stočari činili kako bi povećali proizvodnju i svega skupa. Znamo što se dogodilo sa potporama da su srezane za milijardu i pol u odnosu na prije ali problem je još veći što su oni nažalost prepušteni na milost i nemilost mliječnoj industriji. I moje je ovdje bilo i sad ponavljam a to stočari poljoprivrednici očekuju od vas promijenite ovaj negativni trend, promijenite jer ne može se ta proizvodnja oživjeti kad se jedanput uništi da se posije u proljeće, najesen se pobere. To očekuju vaši stočari, to očekuje jer više govori jedno djelo nego sto riječi. Hvala lijepo. I na ovu repliku odgovara ministar Jakovina. kao kolegu bih vas zamolio da zapravo prestane obmanjivati hrvatsku javnost o propasti obiteljskih gospodarstva i mliječnog gospodarstva u RH vezano za mojih 13 mjeseci. Otkada vodimo ovo ministarstvo. 2003. Godine kad je osnovan referentni laboratorij u Križevcima imali smo gotovo 60 tisuća obiteljskih farmi koje su se bavile proizvodnjom mlijeka, slali svoje uzorke i predavali mlijeko mljekarama. 1.1.2011. 16 283 obiteljskih gospodarstva se bave proizvodnjom mlijeka. 1. 1. 2012. znači sedam dana kad sam bio ministar taj broj je bio 14 084 gospodarstva, 1.1.2013. 12 018 gospodarstava. Ako ćemo po brojkama i u 2011. kad je vaš štovani kolega Čobanković vodio ministarstvo je za nekih četiristotinjak farmi više prestalo sa isporukom mlijeka i proizvodnjom mlijeka u RH nego što nego što je napravljeno u 2012. od kada ja vodim sa svojim timom ministarstvo. Ako ćemo gledati period od 2003-2012. govorimo o gotovo 45 tisuća gospodarstava koja su se prestala baviti proizvodnjom mlijeka u RH. Zbog toga Zbog toga sektor govedarstva je kao i tako izložen velikim rizicima, problemi jesu, pokušamo sustavno rješavati kroz niz mjera koje provodimo, kroz reforme prije svega zemljišno reforme ili ostalo ali govoriti stalno da je problem isključivo u zadnjih godinu dana mislim da nije korektno i fer. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu povredu Poslovnika. Zastupnik Šuker izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče vi ste bili dužni upozoriti gospodina ministra, on ne može saborskim zastupnicima govoriti da obmanjuju javnost. Ponavljam ne možete se ponašati ovdje ovako kako se ponašate. Prekršen je članka 216. Vrlo je interesantno da reagirate na članak a ne reagirate kad netko tu obezvređuje saborske zastupnike, gospodine predsjedavajući. Dajte jedanput počnite voditi sjednicu da ste za sve jednaki u ovom Saboru. Ne možete se gospodine ministre se ovako ponašati, vi ste ovdje gost i kao tako se morate ponašati. Morati se ponašati pristojno. Ne možete nikada reći saborskom zastupniku da obmanjuje javnost jer saborski zastupnik ovdje iznosi stavove i mišljenja i ne obmanjuje javnost. Jedini koji obmanjuje javnost možete biti vi predstavnici Vlade. **Stazić, Poslovnik nije prekršen. Članka 216. kaže: " kada se zastupniku izriče opomena a ne predstavniku Vlade. Prema tome vi ste zloupotrijebili" samo malo, nemojte se uznemiravati. Saslušajte obrazloženje. Dobro sam čuo što je ministar rekao. Rekao je zastupniku da obmanjuje javnost a zatim je brojkama argumentirao svoju tvrdnju. Prema tome ta tvrdnja je bila istinita. S obzirom da ste zloupotrijebili institut povrede Poslovnika ja vas upućujem, ja vam sad kažem da ste ga zloupotrijebili pa ako vi niste zadovoljni ovim mojim obrazloženjem vi ćete se morati obratiti Odboru za Ustav. Ako to ne učinite, onda znači da prihvaćate ovo moje obrazloženje i da priznajete da ste zloupotrijebili Poslovnik. Ja vas pitam. Ne prihvaćate. Onda se morate obratiti Odboru za Ustav. **Šuker, Ivan To vam piše u Poslovniku. Sad imamo drugu povredu poslovnika, zastupnik Milinković izvolite. i riskirat ću i opomenu i kojeg Poslovnika dakle nije objavljen u Narodnim novinama. Druga stvar koju želim reći kad govorimo o statistici, nije točno da ja obmanjujem javnost kada govorim da je proizvodnja mlijeka pala za 30%, da su potpore u poljoprivredi pale ponavljam ponovno u odnosu na ranije za milijardu i pol, bit ću najblaži u tom smislu. I ja sam govorio istinu, a ova postignuća o kojima govori ministar neka on govori, samo to naši proizvođači, stočari to ne vide gospodine potpredsjedniče. Ali ako ministar može govoriti što hoće a ja kao saborski ne saborski ne smijem onda uistinu možete mi izreći i opomenu. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Vi možete govoriti u okviru točke dnevnog reda i u okviru onoga za što ste se prijavili. Sad ste se prijavili za povredu Poslovnika. A ne za ispravljanje ministrovih brojki koje je naveo. Vama sad isto kažem da članak 216. Nije prekršen to ste čuli maloprije obrazloženje. I upućujem vas na članak 211. "Ako zastupnik nije zadovoljan danim objašnjenjem nakon povrede Poslovnika može najaviti da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi poslovnika. Zastupnik koji ne podnese zahtjev u roku iz stavka dva ovoga članka gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika iz stavka jedan ovoga članka do kraja tekuće sjednice." To vam piše u poslovniku. Prema tome ako ne podnesete, iskoristili ste za ovu sjednicu pravo ispravka netočnog navoda. Sada ispravak netočnog navoda najavljuje i zastupnik Mlakar. Izvolite. potpredsjedniče, javljam se zbog povrede Poslovnika upravo ovog članka 211.kojeg ste sada tako lijepo iščitali. A samo zbog sljedeće ispravke vaših navoda. Nije točno da onaj zastupnik koji ne podnese Odboru za Ustav, politički sustav i Poslovnik primjedbe na povrede Poslovnika, smatra se da je prihvatio vaše obrazloženje da Poslovnik nije povrijeđen. To nije točno, krivo ste tumačili zbog toga ste povrijedili Poslovnik. Ako ne podnese gubi pravo. Dobro. Uredu, ispričavam se zbog malo pogrešnog tumačenja. Očekujem da podnesete zahtjev za povredu Poslovnika, a stručne službe molim da evidentiraju da ste istaknuli povredu Poslovnika i da sam ja smatrao da Poslovnik nije povrijeđen i ako se ne obratite Odboru za Ustav onda za ovu sjednicu više nećete moći isticati povredu Poslovnika, vi kao ni kolega MIlinković. Time smo završili raspravu o tekstu zakona, a glasat ćemo kada se zato steknu uvjeti.